Dobro jutro, poštovane zastupnice i zastupnici. Prema najavi: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 17 Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 imamo zahtjeve za stankom. Prva na redu, zastupnica Selak Raspudić, izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Tražim stanku u ime Kluba nezavisni i Fokusa da naglasim da u ovoj Vladi nije hitno provesti zdravstvenu reformu. Nije hitno vama, g. Piletiću, a obećavali ste u kampanji, omogućiti djeci koji imaju roditelje njegovatelje pravo na osobnog asistenta. Ali što jest hitno? Hitno je povećati plaću Marku Miliću. Ako to nije dovoljno ponižavanje Sabora, onda moje pitanje prije svega ide vama, g. Jandrokoviću, kako ćete nakon ovog prijedloga zakona koji ide po hitnoj proceduri pogledati u oči bilo kojeg saborskog službenika koji protivno načelu jednake plaće za jednaki rad je daleko više omalovažavan nego službenik u Vladi RH. Andrej Plenković doista pruža kraljevski tretman svojim službenicima i mijenja zakone i to po hitnoj proceduri kako bi im omogućio plaću za njihov rad. U Uredu za zakonodavstvo jedan savjetnik ima koeficijent 3,2, a u Odboru za zakonodavstvo HS-a samo 2,1. Znate li što je to u praksi? Pa to je 500, 600 eura ovisno o osobi, veća plaća. Kako ćete vi nakon ovog prijedloga koji ide po hitnoj proceduri gdje Andrej Plenković uzdiže u nebesa svoje službenike, a vi svoje treći put zaredom na ovoj stolici puštate niz vodu. Kako ćete nakon toga pogledati u oči bilo kojeg saborskog službenika? Gdje ćete okrenuti glavu idući put kad budete hodali saborskim hodnicima? Kolegice Selak Raspudić, vrlo nisko, kao i obično. I službenicima HS-a, kao i drugim službenicima su plaće podignute, koeficijenti podignuti, to jako dobro znadete pa ovakav pristup jest demagoški, kao što smo od vas i naučili. A ja ću ponosno hodati hodnicima HS-a, razlika u glasovima koje sam dobio ja, a koje ste dobili vi je jako velika i ona pokazuje što ljudi o nama misle, tako da me nemojte prozivati na način na koji me prozivate. Izvolite, povreda Poslovnika. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Čl. 238, za vrijeme izbora ste ih obmanjivali, otud i toliko povećanje plaće PR službi Andreja Plenkovića koji ide krajnje ponižavanje Sabora po hitnoj proceduri, a vas konkretne brojke demantiraju. Ponovit ću, 3,2 je koeficijent savjetnika u uredu Vlade RH za za zakonodavstvo, a u Odboru za zakonodavstvo HS-a 2,1. 500, 600 eura, ovisno o osobi razlika u plaći. Pogledajte u oči saborske službenike nakon toga. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić, ja gledam ljude u oči, nemam s tim nikakvih problema i ovo što radite je ispod razine jedne saborske zastupnice, ali naučio sam se od vas na takve stvari. Prvo će kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Čl. 238, ja sam jutros defokusiran kad sam shvatio da ste vi ovaj, u fokusu klubu, ali da idemo na sadržaj ovog Zakona, dužnosnika, službenika u dužnosnike, radi se o već postojećim dužnosnicima koji imaju manju plaću od službenika, 32% rasla je plaća službenicima, kako u Saboru, tako i u Vladi, tako da, kolegice Selak Raspudić, nemojte obmanjivati javnost. Raspudić, Marija (Nezavisni)** Čl. 238, ja samo naglašavam važeće načelo jednake plaće za jednaki rad, a nijedan ni drugi niste demantirali činjenice koje sam ovdje iznijela. One govore same za sebe. Možda iz vaše perspektive, tim gore po činjenice. Ali one su ovdje neupitne i to pokazujete i svojim istupima pa bih vas molila da se maknete od kvalifikacija mene i da se fokusirate na to što vam je od početka i trebao biti zadatak,

vi ste počeli prozivati. Mogli ste sve ovo što ste željeli reći, izreći na drugi način. Tako da nisam ja išao osobno na vas, nego sam se branio, kao i obično. Ali to vas nije briga jer vi znadete jako dobro što radite. Niste vi naivni. Kolega Ostojić, izvolite. a to je da ne omalovažavate i ne vrijeđate zastupnike. Nije na vama da ocjenjujete o tome šta će zastupnica ili zastupnik reći. Znači to

naravno da svatko ima pravo reći što želi, nisam to dovodio u pitanje, ali nije predsjedavajući boksačka vreća da može zastupnik o njemu izgovoriti što god želi, udariti ga ispod pojasa ili kako god, a da on šuti i trpi. Ima mogućnost odgovoriti. I niti je moj odgovor drugačiji nego što je bilo izlaganje kolegice Selak-Raspudić, u duhu je i u istom tonu. Tako da razumijem i vas, ali razumite vi i čovjeka koji sjedi ovdje bio to ja ili netko drugi. Kolega Bulj, izvolite. Povrijedili ste članak 238. predsjedniče Sabora, jer nije istina. Omalovažavate saborske zastupnike, hrvatski narod. Vi nemate ujednačene kriterije. Vi koristite tu stolicu predsjednika Sabora prvog među jednakim isključivo i samo u svoju korist i koristite ovu govornicu ne samo kršeći prava saborskih zastupnika,

Kolega Bulj evo već sad dolazite u situaciju da vas opomenem, jer tako piše u Poslovniku, pa ponašajmo se u skladu sa onim što piše i sigurno neće biti opomena niti prekidanja, niti izbacivanja. Izvolite kolegice Orešković, zahtjev za stanku. Tražim stanku u ime kluba HSS-a, GLASA i Ljudi sa imenom i prezimenom u trajanju od pola sata kako bismo naglasili i to svim hrvatskim građanima, da je jako nisko ovo što vi radite kao predsjedavatelj Hrvatskog sabora. Nisko utoliko što nemate nikakva prava ovako si uzurpirati riječ, obraćati se izravno saborskim zastupnicima. I treba znati da ste se razbahatili više nego što ste bili bahati u prethodna dva saziva Hrvatskog sabora. A nisko je i ono što Vlada radi sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske. Komotno možemo ovaj zakon preimenovati u zakon selektivne primjene. upravo je Andrej Plenković ne samo najveći kršitelj Ustava, nego i rušitelj ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske koji je počeo onog trena kada je suprotno članku 6. i 7. Zakona o Vladi rekao svojoj tajnici da napiše ostavke za 3 Mostova ministra, a onda je sa takvom praksom nastavio i dalje. pravo predsjednik Vlade bez da postoji ostavka razriješiti nekog člana. To je ovlast Hrvatskog sabora i isključivo Hrvatskog sabora. A nadalje, sjetimo se situacije BORG. Članak 24. kaže da Vlada donosi odluku o imenovanju posebnih radnih skupina. Nigdje ne piše da se pojedini ortaci, kriminalci mogu sastajati u sobičcima i kabinetima Vlade i pisati zakone koje potom izglasava Sabor, a oni na njima basnoslovno zarađuju kako bi hrvatske kompanije došle u ruke Pave Vujnovca, evo donatora oba koalicijska partnera ove Vlade. I za kraj Marko Milić, glasnogovornik, čovjek koji je na svojoj funkciji trgovao utjecajem kako bi svoje prijatelje i jatake neosnovano zaposlio u državnim tijelima. To je suma sumarum svih vaših mandata i svih silnih glasova koje ste dobili na ovim izborima. Kršitelji Ustava, HDZ-ovci na čelu sa predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, nikad veći i nikad gori od njega. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vrijeme vam je isteklo, a vi ste sudjelovali u kampanji kršitelja Ustava, tako da morate o tome jako dobro misliti prije nego što optužujete druge. Da, ja vas molim kolegice i kolege, dakle prema meni idu vrlo ružni objedi i uvrede bez ikakvog razloga. Dakle, ja imam pravo odgovoriti. Pa što bih ja trebao ovdje slušati da se o meni laže, da me se vrijeđa, da me se kleveće i da šutim? Pa to tako ne ide, niti je ikad tako bilo. Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Kolegica Orešković upravo kao što ste rekli vi ste kršili Ustav sudjelujući u koaliciji sa glavnim kršiteljem Ustava predsjednikom Milanovićem. A kada klevećete gospodina Milića provjerite da ga je Povjerenstvo za sukob interesa oslobodilo, da nije bilo kazne. Provjerite da nije bilo nikakve optužnice i ovakve lažne insinuacije koje vi pojedinim ljudima stavljate dovodi vas u prekršaj. Građani su sve rekli o tome na izborima. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238. omalovažava nas zaista kolegica Orešković, jer vi ste kao predsjednik Hrvatskog sabora dobili potporu 144 zastupnika da vodite sjednice, da organizirate rad Hrvatskog sabora. I mislim da je to bila dovoljna poruka svima o tome kako ste vi radili u protekla dva mandata. ove priče tko je kršitelj Ustava, tko nije narod je rekao 17.4. što o tome misli. Gospođa Orešković skrila se na listi SDP-a iza kršitelja Ustava i naravno što ima sada raditi? Govoriti nam o tome da smo mi ti. …/Upadica predsjednik: Predsjedniče Hrvatskog sabora Gordane Jandrokoviću povrijedili ste članak 238. Vi kada budete imali privatni Sabor onda se možete ponašati tako, a vi ga niste privatizirali još. Ili možda jeste? Možda vi imate negdje zabilježbu da je ovo vaš privatni Sabor. Vi ste prvi među jednakima.

Dakle, ja ponavljam ja uopće nisam želio imati bilo kakvu polemiku s bilo kime. Ali zastupnice koje su govorile su me izravno prozvale. Dakle, moram se obraniti, moram objasniti građanima kao što i vi imate potrebu objasniti. Vi imate povredu Poslovnika i repliku, ja to nemam kao mogućnost. Ranko (SDP)** Poštovani predsjedniče, članak 235. je povrijeđen. Ja bih vas htio podsjetiti, mislim da je dobro da ovo na neki način odmah u startu ovog novog saziva Sabora riješimo. Vi ste zaista prvi među jednakima i imate pravo da se branite, ali sukladno Poslovniku, a to ne podrazumijeva da imate pravo odgovarati u vidu replike, pa bih vas sad zamolio da sami sebi date opomenu jer ste koristili nešto šta nije vaše pravo.

ali isto morate shvatiti da pojedini zastupnici iskoriste svoje izlaganje kako bi izravno napali mene, dakle ne argumentima nego jednostavno onako gurnu neku uvredu, neku klevetu itd. pa se moram obraniti, pa ne mogu građani sada imati dojam da ja šutim jer su oni u pravu. Ali, ha čujte ovdje piše da vodim računa o redu na sjednici to se može podvesti pod to. Ja vas molim ako idete sa mnom u polemike da budete spremi da ću ja odgovoriti, samo to vas molim. Ja neću nikad prvi nikoga izazvati, nit ću prvi napasti, nit ću prvi optužiti, al se moram obraniti. Marijana (Centar)** Pa evo čl. 238. zapravo se želim nadovezat na ovo, ne sporim da se morate obranit, ali onda morate i vi dignut povreda poslovnika

dakle jer to znači da biste vi mogli govoriti o predsjedavajućem štogod želite, a on kao mumija ovdje sjedi ovdje i šuti i trpi, pa to isto nije baš normalno. Dakle, u politici smo u polemici smo, ma dobro onda ćemo se dogovoriti da i može i povredu poslovnika imati i predsjednik Sabora, mislim nemam ništa protiv.

da bude to jedna od tema novog poslovnika isto tako pozicija predsjedavajućeg u slučaju da ga zastupnik prozove, napadne itd.. U redu. Kolega Vukušić izvolite. Povreda poslovnika 238., dakle kolega Paviću vi uporno i vaši kolege ovih dana prozivate SDP za kršenje Ustava što nije točno i odlukom i izrijekom predsjednika Ustavnog suda g. Šeparovića, Šeparovića, neću sad reć osobnog prijatelja g. Bačića kako ga ovih nazivaju ovih dana, i to vi g. Pavić iz stranke koja je 21.10.2021. osuđena za kriminal i potkradanje države koju je dobila upravljat Nisam nikom davao opomenu ovo je bilo baš replika nije se ticala povrede poslovnika, ali neću sad onda ni kolegi Vukušiću ništa. Idemo sada na kolegu Grmoju, izvolite. Hvala. Tražim stanku u ime kluba Mosta. Ja vam poštovani predsjedniče neću govoriti hoćete li koga moći pogledati u oči ili nećete, ali ja postavljam pitanje ovdje vladajućoj koaliciji DP-u i HDZ-u, je li uistinu potrebno da prvi zakon koji ovdje idete donijeti u hitnoj proceduri bude lex Milić, je li to poruka adekvatna prema hrvatskim građanima? Priča se ovih dana o porukama kakve šaljete, evo jedna od poruka je bila taj Ferrari o kojem se sada toliko raspravlja. Uz sve ove probleme s kojima se suočavaju hrvatski građani, inflacija koja je još uvijek takva da opterećuje naše građane. Zar nije bilo uputnije, evo imate dva koalicijska partnera Hrebaka i DP koji su zahtijevali da se prag ulaska u PDV za naše paušalne obrte poveća jedni su govorili 60 tisuća eura, jedni 70 tisuća eura, je li to mogla biti prva mjera s obzirom na inflaciju paušalcima omogućimo jedan nesmetan rast i razvoj jer bi upravo ti mikropoduzetnici, naši paušalni obrti trebali biti kičma našeg hrvatskog gospodarstva. Je li to mogao biti zakon kojeg smo ovdje trebali donijeti po hitnoj ja vas pitam u ime hrvatskih paušalaca, to pitanje postavljam. Neću vas pitati kako se osjećate vi, kako ćete nekoga gledati u oči, ali ovo je sramota da se mi bavimo Markom Milićom, njegovom plaćom uza sve probleme

izuzetno važnom zakonu o Vladi RH. Evo kako je počelo opet smo mogli samo čuti populizam, floskule, laž, govor ne vezan za temu koja je predmet uopće ove sadašnje rasprave, mada sam se duboko nadao da ćemo u ovom krenuti u jednom potpuno drugom smjeru. Međutim, što želim kazat između ostalog pored ovog što ću kasnije reći o samom prijedlogu zakona? 17.4. su bili parlamentarni izbori i ovaj saziv Sabora je i formiran je vladajuće većine dokazala je i poštovala volju hrvatskog naroda. Ja mogu razumit političke oponente da nastoje nekakvim svojim floskulama to obezvrijediti, umanjiti, međutim činjenice su takve da je HDZ tada osvojila najviše mandata, da je sklopila koalicijsku Vladu, da je ta Vlada dobila potporu u ovom saboru prvo u vidu vašeg stavljanja za predsjednika Sabora i poslije toga Vlada koja je imala i nadpolovičnu većinu, ne onu minimalnu nego značajno veću. To kazuje da samo HDZ i kroz ovaj prijedlog za izmjene zakona ima pravo kao većina fomirati i donositi one organizacijske i tehničke stvari koje su od izuzetne važnosti za bolje funkcioniranje same Vlade, a izmjenama poslovnika sam poprilično siguran da ćemo izmijeniti i urediti i rad ovog HS-a. Za kraj, Za kraj, uvode se dva nova osnovna nova ureda, Ured za odnose sa javnošću i Ured za socijalno partnerstvo, mislim da niko razuman ne bi smio imat protiv toga da budu transparentan rad …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Vlade i socijalno

znači vi nas konstantno prozivate za ne dijalog, da nudite dijalog koji mi ne prihvaćamo, međutim mi smo ponovo jučer bili svjedoci i to na prvom aktualnom satu na prvo pitanje oporbe kad je od strane premijera krenula salva uvreda, bahatog ponašanja i svega onoga suprotnog za što ste vi danas… …Upadica predsjednik: Kolegice Marković, isteklo je vrijeme…/… hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** …nije bila povreda Poslovnika, ali sad ću zaključiti ovaj dio bez da dajem opomene. Ima li još zainteresiranih za stanku? Nema. Onda ćemo napraviti stanku do 10 sati i 10 minuta.

Nastavljamo s radom poštovane kolegice i kolege, pa pozivam sada poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića da obrazloži Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi RH, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, pred vama je danas vrlo jasan, sažet i kratak zakon odnosno izmjene i dopune zakona na način da imamo 9 konkretnih točaka. Međutim zakon je jasan, vrlo dobro elaboriran u materijalima koje ste dobili, možda dopustite za neke nove zastupnike ili oni koji možda nisu pratili pojašnjenje zašto je do ovoga došlo. Naime ove godine obilježili smo 30.g. socijalnog partnerstva u RH, 30.g. 30.g. kontinuiteta, doduše u nekim razdobljima i sa diskontinuitetom gdje Vlada, poslodavci i sindikati njeguju tripartitni dijalog kao vrhunac razumijevanja dakle predstavnika radnika, predstavnika poslodavaca i predstavnika Vlade u svemu što zakonski definiraju, propisima pojašnjavaju i konkretnim mjerama ostvaruju rezultate. U ovih posljednjih 8.g. Vlada je posebice inzistirala na socijalnom dijalogu, a to povjerenje i ta razina uspostavljenog povjerenja rezultirala je naravno i konkretnim rezultatima, nikad veća zaposlenost u RH, pa čak i iz onih vremena kada smo imali puno više stanovnika i građana nego što to imamo danas, preko milijun 736 tisuća ljudi danas u Hrvatskoj radi osigurano. Mi ćemo prošle godine prisjetiti se pali smo ispod 100 tisuća nezaposlenih, ove godine smo već snizili stopu odnosno broj nezaposlenih i po prvi put taj broj je pao ispod 90 tisuća, ovih dana past će ispod 80 Kad uzmete u obzir da je u mandatu ove dvije prethodne Vlade prosječna plaća u Hrvatskoj narasla za više od 77%, mirovine više za 62%, da smo upravo svojom politikom kao najveći poslodavac u državi dali jasan signal i svim ostalim poslodavcima da nema drugog načina nego povećanja socijalne sigurnosti, materijalnih prava i razine plaća ukoliko želimo ubrzano doseći europske prosjeke. Mi smo sa 62% europskog prosjeka u BDP-u danas na preko 76 i jasno smo si postavili ciljeve da želimo preći onu granicu od 80%. Prosječna hrvatska plaća 2016. u Slovenskoj iznosila je svega 73%, 73%, danas mi smo već prešli postotak od 90% udjela prosječne hrvatske plaće u onoj Slovenskoj kao prvog zapadnog susjeda koji je puno ranije ušao i iskoristio naravno mogućnosti EU za ubrzani razvoj gospodarstva. Zašto to govorim? Zato što nema drugog puta za bilo koju Vladu, a ova Vlada to svjedoči već 8.g. zaredom osim socijalnog dijaloga. Upravo socijalni partneri na razini gospodarsko-socijalnog vijeća tražili su u završetku ovog drugog saziva da Vlada socijalno partnerstvo digne na razinu Ureda za Ureda za socijalno partnerstvo i Vlada na samom početku daje jasan signal. Ne bi bilo i zaštite radnih mjesta poslodavaca kroz onu covid pandemiju da nije bilo intervencije Vlade, isplata za 800 tisuća plaća u javnom sektoru i čuvanje fiskalne i svake druge stabilnosti 130 tisuća poduzeća, obrta, poslodavaca i upravo zbog takve politike razumijevanja jednih i drugih mi danas možemo reći da svjedočimo nikad većim rekordima po broju osiguranika zaposlenih, nikad većoj razini plaća u odnosu na naše zapadne susjede, nikad veću razinu mirovinskih primanja, to je produkt socijalnog dijaloga koji nema i ne može imati nikakvu drugu alternativu. Bilo je već komentara, čuli smo da će Ured za socijalno partnerstvo Vladin zamijeniti Gospodarsko-socijalno vijeće, pa onda da ponovim još jedanput, neće. Gospodarsko-socijalno vijeće kao vrhunac suradnje između ove tri strane, sindikata, poslodavaca i Vlade nastavlja dalje, a Ured za socijalno partnerstvo pruža suport svim članovima GSV-a, GSV-u, županijskim GSV-ovima, kao što je to dosad činio samostalni Sektor za socijalno partnerstvo pri Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sve to ove rezultate koje je Vlada postigla u 8.g. mandata, a upravo zbog povjerenja treći put zaredom osniva se i vladin Ured za odnose s javnošću kako bi se svi ti rezultati, sve te politike, svi ti procesi mogli na puno bolji, brži i jednostavniji način dostaviti cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, medijima i svima koji prate rad i Vlade, ministarstava i ostalih tijela države uprave. Da skratim, dvije su ključne poruke što Vlada upravo upućuje ove izmjene i dopune zakona danas pred HS. Dakle što snažniji i institucionalno organiziraniji dijalog na korist svih hrvatskih građana i što jasnije predstavljanje politika i postupaka Vlade hrvatskoj javnosti. Zahvaljujem ministru, sada ćemo krenuti na replike. Imamo, sad ću vam reći 13 replika. Prva na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Lex Milić kodnog imena socijalni dijalog i socijalno partnerstvo. Pa vi ste doista postali duhoviti u Vladi Andreja Plenkovića. Ne znam koliki mislite da je kvocijent inteligencije hrvatskih građana. Međutim ono što ću vas pitati pažljivo sam pratila program Vlade RH gdje je prioritet, prioritet konkurentnost, inovativnost gospodarstva itd. Nigdje ne nalazim pa ni sitnim slovima da je prioritet plaća Marka Milića. To je ono što su građani RH potpisali, taj vaš program. Ne znam zašto ovo niste stavili u program jer je to prva stvar koju rješavate, a vas su ovdje isturili da bi Marka Milića sakrili. Ne znam zašto Andrej Plenković nije ovdje došao braniti njegovu plaću. No za vas imam vrlo konkretno pitanje, zašto se niste izborili za ono što ste vi rekli da je iz vaše perspektive prioritet, kao što je primjerice riješiti status djece koja imaju roditelja njegovatelja te imaju pravo na uslugu osobnog asistenta nego se ovdje skrbite za plaću Marka Milića. …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… Što onda niste stavili …/Upadica **Piletić, Marin (HDZ)** Ja smatram da hrvatski građani imaju zaista visok kvocijent inteligencije gospođo Selak Raspudić i dobro razaznaju koje politike u Hrvatskoj će omogućiti veće plaće, a koje selektivne obiteljske politike će priskrbiti samo sebi saborske plaće, mirovine i mogućnost da uđu u Europski parlament. Na žalost niste, nećete imati veću plaću, a hrvatska Vlada sa svojim socijalnim dijalogom, partnerstvom između poslodavaca i sindikata će nastaviti većati dakle plaće svih hrvatskih građana, osiguranika. Što se tiče roditelja njegovatelja, mi smo to pitanje, vi ste očito prespavali riješili i omogućili puno širu mrežu socijalnih usluga upravo roditeljima i djecama sa teškoćama. Radimo to iz dana u dan, vi se podsmjehujete. To nije tema gospođo Selak Raspudić na koju se podsmjehujete jer vas gledaju i roditelji i njihova djeca. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, dakle činjenica je da ustrojavanje vladinog ureda je samo nastavak kvalitetnog i kontinuiranog dijaloga između svih socijalnih partnera. Činjenica je da će se time unaprijediti socijalni dijalog ali isto tako činjenica je i evo to danas čujemo da ovi koji pokušavaju različitim manipulacijama i spinovima ovu priču baciti u neki drugi smjer, da neki od njih kada su imali priliku, šta su napravili. 2011. je ukinut ured za socijalni, za socijalno partnerstvo. 2013. sve sindikalne središnjice napustile dakle gospodarsko socijalno vijeće i cijeli mandat nije bilo socijalnoga dijaloga. Oni koji su imali priliku, uništili socijalni dijalog, uništili sindikate, uništili plaće, uništili regres, uništili materijalna prava radnika i sada im smeta nastavak i jačanje socijalnog dijaloga. **Jandroković, Zastupniče Mažar ne slažem se s vama, ja mislim da njima više smeta reakcija hrvatskih građana 17.04. i 09.06. **Zurovec, Dario (Fokus)** Zahvaljujem. Moje pitanje je više možda tehničko. Znači Vlada može Ured za odnose s javnošću osnovati sa ovom uredbom Vlade pa me zanima možda zbog čega se nije išlo u tom smjeru. Pitam čisto zbog toga što praktički znam koliko vi imate isto i masaže i posla unutar, unutar vašeg ministarstva. Nekako u razgovoru sa vašim državnim tajnicima s kojima dosta često ajmo komunikaciju i dosta direktnu iako su neki otišli dalje. Koliko sam shvatio imate barem 7 do 8 ako ne i više glavnih problema pa ne vidim baš smisao da se ovo sada gura vama. Evo, pa ako može pojašnjenje za to. Marin (HDZ)** Dakle uvaženi zastupniče Zurovec, prvo izmjena zakona onda se donose uredbe o ovim samostalnim jedinicama, dakle Uredu za socijalno partnerstvo, Uredu za odnose s javnošću i pripadajući pravilnici. Dakle to je procedura. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče sabora. Evo drago mi je da ste upravo socijalno partnerstvo stavili kao najveću vrijednost. Ja mislim da je isto tako ovi svi pozitivni rezultati na veliku zaposlenost rekordno rekordno nisku nezaposlenost, prosječnu plaću 1.356 eura, 1.580 u Zagrebu da je upravo i socijalno partnerstvo doprinijelo. Predsjednik Vlade ja mislim da je na gospodarskom socijalnom vijeću bio 4 ili 5 puta što je velika razlika u odnosu na prije pa dajte još malo pojasnite važnost socijalnog partnerstva i upravo u kontekstu i europskih vrijednosti i Europskog vijeća na kojem sjedite. A porazno je da ovaj zakon koji omogućava Vladi da radi, da kolegica Raspudić koja je izašla iz svoje stranke odnosno razišli su se upravo radi plaće

Ja sam evo već uvodno kazao dakle da upravo kontinuitet socijalnog dijaloga je rezultirao da Hrvatska ima najveći broj osiguranika u povijesti svoje samostalnosti, a i puno prije, da ima nikad manji broj nezaposlenih i da hvatamo korak sa prvim zapadnim susjedom tj. Slovenijom, 2016. bili smo na svega dakle 73% 73% prosječne hrvatske plaće kao udjela u slovenskoj, danas smo došli dakle na postotak od 90% i nastavljamo tim istim intenzitetom dalje. Zašto je socijalni dijalog potreban, nužan, pokazalo se i u posljednjoj reformi sustava javnih i državnih plaća gdje bez podrške upravo sindikata koji su nam bili partneri, takav reformski paket sasvim sigurno ne bi se mogao donijeti u onim okolnostima … .../Upadica: Hvala Povrijeđen je čl. 238, ministar priča da smo se približili slovenskim plaćama. Ja postavljam pitanje, koja je razlika između hrvatskih i slovenskih cijena? Jeste li svjesni koja je razlika? samo malo. Kolega Grmoja, pa ovo je tipična replika, ovo niste se ni potrudili ništa. Dakle ajde nemojmo to raditi. Dobivate opomenu. Kolegice Orešković, izvolite. Treba malo razbucati te laži s kojima obmanjujete javnost. Kažete, Hrvatska ima nikad manji broj nezaposlenih, pa da, ali ima istovremeno i nikad manji broj stanovnika. Ovdje se ne radi ni o kakvom partnerstvu između Vlade i sindikata, već se radi o partnerstvu između HDZ-a i onih koji za HDZ lijepe plakate, glasaju i rade druge usluge. Jedan dio građana je nažalost svjestan da im nitko ne može garantirati to što im HDZ može, a to je da bez kvalifikacije, znanja, stručnosti i kompetencija, a sa koruptivnim namjerama dođu do neke pozicije u vlasti. Naime, suština ovog Zakona, između ostalog je to što će Marko Milić dobit poziciju u novoformiranom uredu glasnogovornika, dakle čovjek koji je trgovao utjecajem kako bi svog prijatelja zaposlio u Hrvatskim šumama. To je ključna poruka. To je ono što je Hrvatska dobila sa trećim uzastopnim mandatom HDZ-a i neograničen broj zamjenika i drugih djelatnika koji će se sada formirati u novoosnovanim tijelima. **Jandroković,

tako odlučilo, prema tome, ako ste vi kao bivša predsjednica cijenite ovaj, te odluke, ako vam je sudovi rušili većinu od njih, ne iznosite u javni prostor takve laži i difamacije, čovjek je oslobođen od toga. Kolega Pavić, ovo je isto bila replika kao i kod kolege Grmoje pa dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Što? A pardon, da, imamo odgovor. Imamo odgovor ministra na repliku zastupnice Orešković. Marko Milić je već dugi niz godina glasnogovornik hrvatske Vlade, očito da ste vi prespavali popriličan broj jeseni i zima. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče, poštovani ministre Piletiću, pa iz dosadašnje rasprave iz redova oporbe, čini se kao da pred nama nije isti prijedlog zakona jer je iz redova oporbe oporbe dolazi iznimno puno nerazumijevanja, ali isto tako i manipulacije ovim Zakonom. Naime, cilj zakona jest upravo unaprjeđivanje organizacije rada i to ustrojavanjem dvaju novih ureda i drago mi je da ste vi posebno istaknuli osnivanje vladinog ureda za socijalno partnerstvo kojim se ova Vlada jasno opredjeljuje za daljnje osnaživanje i jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva sa sindikatima i poslodavcima, a još jedanput ću podsjetiti da je upravo SDP-ova vlada 2011. g. ukinula

Ha protiv povijesnih činjenica, predsjedniče, ne mogu, tako je bilo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani g. ministre, niste u obrazlaganju ovog prijedloga zakona rekli zapravo jednu stvar koja će biti važna posljedica ovog Zakona pa vas molim odgovor na pitanje koliko će novih državnih dužnosnika biti donošenjem ovog Zakona? Ja sam izbrojala najmanje 6, dakle glasnogovornik, zamjenici glasnogovornika, dakle u množini, najmanje 2, to je 3, zamjenici predstojnika Ureda Vlade, dakle množina, najmanje 2, to je 5, zamjenici glavnog tajnika, množina, najmanje 2, to je 7, predstojnika Ureda za socijalno partnerstvo nećemo brojati jer računam da ćete za to smanjiti jednog državnog tajnika koji je bio u bivšem ministarstvu pa idemo bit dobri prema vama, pa nećemo brojati i najmanje jedan njegov zamjenik, to je najmanje 8. I dodatno pitanje, koliko će to koštati? Naime, g. predsjedniče Sabora, po Poslovniku mi moramo u zakonu imati ocjenu sredstava, a u ovom zakonu to ne piše pa vas molim odgovor na ta dva pitanja. Hvala. Marin (HDZ)** Dakle, hvala lijepo uvažena zastupnice Lugarić. U uredbama o ova dva ureda, bit će vam, dakle jasno koliko će biti dužnosnika. Glasnogovornik je već sad dužnosnik, dakle on nije nikakav novi dužnosnik, glasnogovornik Vlade ima status dužnosnika. S obzirom da su predviđeni dakle i zamjenici, sasvim sigurno da taj broj može dakle uračunati u broj novih dužnosnika. Što se tiče, dakle državnog tajnika u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, oni nisu bili zaduženi za socijalno partnerstvo jer smo imali samostalni sektor, ured za socijalno partnerstvo koji prelazi u vladin ured za socijalno partnerstvo, a Ministarstvo rada je tijekom posljednjih dakle godinu i po' dana smanjilo broj državnih tajnika s 4 na 3, pa evo, upišite jedan manje. Ali malo autoironije, mi ustvari štedimo kad imenujemo dužnosnike, a ne službenike, tako da je to jedna isto reformska mjera. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo štovani ministre. Evo, slušamo ovaj narativ uvodni za ovaj Zakon i kao da nismo vodili dvije kampanje, kao da nismo slušali 4 godine što nam oporba ovdje govori i što oni najavljuju ako su htjeli doći na vlast, kad su htjeli doći na vlast pa su rekli, recimo iz SDP-a da će odmah ukinuti sve ravnatelje uprava i vratiti pomoćnike, to je odmah stotinjak dužnosnika više. Mi to ne radimo, ali nam danas zamjeraju da mi opet nešto kao radimo s povećanjem broja. Sjetimo se šta su radili u kampanji kad govorimo o ustroju državu, ukinut ćemo Ustavni sud ovlasti dati Vrhovnom sudu, pa su govorili o tome da jednostavno ova većina koja danas postoji, a koju su oni projicirali kao manjina da će HDZ-u dati samo jedno mjesto potpredsjednika Sabora ako budu htjeli. Znači htjeli su narušiti sve nekakve dosegnute demokratske odnose. I danas imamo priču mi smo kao izgubili, oni su pobijedili i pokušavaju nas uvjeravat da oni imaju pravo stvarati ajmo nekakav ustroj ili tako da ne govorim, imamo li mi pravo kao većina ustrojiti državu onako kako mi smatramo da je potrebno i da na taj način …/Upadica predsjednik: Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Borić. Naravno da Vlada ima pravo predlagati, a HS ima pravo donositi odluke ili ih skinuti s dnevnog reda. Prema tome, Sabor će odlučiti na temelju prijedloga Vlade hoće li ustrojiti ova dva ureda ili neće. Što se tiče broja dužnosnika, ja mislim da valja podsjetiti tu je i ministar emeritus pravosuđa i uprave koji je upravo broj dužnosnika na razini cijele RH, govorimo i o vijećnicima i o zamjenicima gradonačelnika, općinskih načelnika smanjio za puno veću brojku nego što ste vi g. Borić kazali. Kolega emeritus izvolite Malenica. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo ja moram iskazati zadovoljstvo sa predloženim zakonom s obzirom da se uvodi odnosno vraća Ured za socijalno partnerstvo, a svjesni smo činjenice da je on, da je sam taj ured ukinut za vrijeme Vlade Zorana Milanović, iako ga je osnovao osnovala Vlada na čijem čelu je bio g. Račan. Bez obzira što imamo Gospodarsko-socijalno vijeće kao mjesto tripartitnog socijalnog dijaloga ono je ipak zaduženo za šire teme i vjerujem evo da će ovaj Ured za socijalno partnerstvo ne samo biti logistička podrška Gospodarsko-socijalnom vijeću, vijeće će se baviti određenim konkretnim situacijama koje mogu nastati i vjerujem da ćete vi tu kao ministar rada, ali isto tako i ministar pravosuđa i uprave biti podrška i pomoć u daljem napretku što se tiče i suradnje sa sindikatima i unapređenju službeničkog zakonodavstva. Hvala. Marin (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče Malenica. Sasvim sigurno, bili ste i sam član Gospodarsko-socijalnog vijeća znate da smo imali ponekad i neujednačenu praksu po pitanju savjetovanja sa našim socijalnim … po pitanju nekih pa su onda i partneri opravdano ili možda nekad čak i neopravdano komentirali da nisu uključeni u ranu fazu procesa. Upravo Ured za socijalno partnerstvo će brinit da do takvih neujednačenih praksi više ne bude. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani ministre, žalosno je bilo slušati o tome kako ste povećali zaposlenost. Ja vas pitam tko to radi u Hrvatskoj? Znate li tko su to ljudi? Jesu li to naši sunarodnjaci ili su to strani radnici koji uvoze agencije za uvoz stranih radnika koje drže vaši HDZ-ovci, jesu li to ti ljudi? A gdje su Hrvati? Zbog vaših politika znate što će jedino se dogoditi, jedino što je dobro, ali je žalosno za Hrvatsku? Hrvatska će imati jaku potporu sada na ovom europskom prvenstvu koje nas čeka. To su vaše politike. I vi predlažete ovdje lex Milić umjesto da povećate paušalcima prag za ulazak u

Hrvati su bili u rekordnoj izlaznosti 17. travnja na izborima i jasno su poručili da vaše demagogije neće nikad doć u priliku da usmjeravaju put Hrvatske. Put Hrvatske je kroz rad ove Vlade prepoznat i 17. travnja i podsjetit ću vas

Piletiću./… kroz gospodarstvo broj zaposlenih poveća. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., ministar obmanjuje javnost. Sasvim je jasno da u Hrvatskoj nema samo sto tisuća stranih radnika, ovo je laž,

prvo ćemo čestitati kolegi Grmoji na izbornoj pobjedi s obzirom da je on pobijedio, a vi ste izgubili, dajte kolega Piletić odite vi tamo na mjesto kod kolege Grmoje, a vi dođite ovdje za ministra jer ste pobijedili. …/Upadica Grmoja: Pa DP je omogućio da Piletić i Plenković tu sjede i da vi budete predsjednik. Ja im čestitam i čestitam vama na pobjedi i na PUpovcu na čelu Odbora priznajmo rezultate izbora …/Upadica Grmoja: Priznajem ih/… nemojte sad još dovoditi u pitanje valjda i volju hrvatskih građana. To je prvo što vas molim. Drugo vam dajem opomenu jer je bila replika, naravno ne povreda Poslovnika. Kolega Kukavica, izvolite. Gospodin Nikola Grmoja je lažno optužio Domovinski pokret. Naime, da je Domovinski pokret prevario svoje birače to je obmanjivanje javnosti. Domovinski pokret je jasno komunicirao da će biti dio izvršne vlasti, da neće bježati od odgovornosti i Domovinski pokret je to napravio. Znači apsolutno iznošenje neistina ovdje nikome ne koristi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kukavica razumijem vašu intervenciju, bila je isto tako sada replika, a ne povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. Ja bih iskoristio poglavito vi predsjedniče, ali i kolega Kukavica. Iskoristio bih kolega Kukavica i vama predsjedniče Hrvatskog sabora i jednom i drugom da čestitam što ćete imenovati Milorada Pupovca u Odbor za ljudska prava, a rekli ste, pardon u Odbor za manjine i još jednom od srca vam čestitam na tom uspjehu.

**Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238. Zaista je već sada veliko omalovažavanje od kolege Grmoje koji tvrdi da smo mi opet izgubili kao i neki analitičari itd. s lijeve provicijencije. Činjenica je sljedeća da su svi u oporbi protekle četiri godine organizirano radili tako da HDZ pobijedi i na izborima za Parlament i na izborima za Europski parlament. Znači organizirano ste radili i sad pokušavate uvjeravati narod kako mi nismo pobijedili. Pobijedili smo, složili smo vlast ovdje u Republici Hrvatskoj, složit će se i u Europskoj uniji i mislim da je tu sve rečeno. Sve ostalo Sve ostalo brinite o sebi i svojim problemima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić opomena, bila je replika a ne povreda Poslovnika. Ste vi povukli kolega Bulj? Povukli ste. O.k. Onda idemo dalje na replike kolegice Puljak, izvolite. Poštovani ministre, evo hvalili ste se ovdje nekim brojkama. Među brojkama naveli ste da smanjuje ova Vlada, je li smanjuje broj nezaposlenih, da ćemo uskoro je li sa 100 na 90 000 doći za koji dan na 80 000 nezaposlenih. A evo i neke brojke, evo kad udrite u Google search broj stanovnika Hrvatske 1991. 4,7 milijuna stanovnika. 2021. 3,8 milijuna stanovnika. Dakle, gotovo milijun stanovnika manje u ovo doba vladavine velikim dijelom, najvećim dijelom HDZ-a. Pa evo, dovodite li u vezu te podatke o broju nezaposlenih i sve većem odljevu građana Hrvatske van Hrvatske.

prosječna neto plaća 2016. godine iznosila je 749 eura. Dovodite li vi u pitanje da su tako niska primanja na temelju svog rada bila rezultat za upravo ovo što ste naveli? Ova Vlada, pričamo o Zakonu o izmjeni, ustrojstvu Vlade je radila sve ovih 8 godina da omogući bolji standard svih hrvatskih građana diljem Hrvatske, ojača lokalnu samoupravu, pokrene projekte izgradnje vrtića, domova za starije, da ponudi usluge koje Hrvatska do tad nije imala. Danas je Hrvatska nakon 8 godina vlade Hrvatske demokratske zajednice i Andreja Plenkovića, dakle zemlja koja ubrzano sustiže europski prosjek. **Jandroković, Gordan Povreda Poslovnika, kolegica Puljak. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo moram reagirati. Poštovani ministre članak 238. kažete vi 8 godina se Vlada trudi, diže prosjeke plaća itd. Koliko je stanovnika naraslo u Hrvatskoj u ovih … …/Upadica Kolegice Puljak, dobro samo malo kolege i kolegice. Vi uopće više se ni ne trudite reći da je nešto povrijeđeno, nego onak' izravno reći 238. ali onda nastavite dalje u polemiku. Dakle, dobivate opomenu naravno. Kolegice Glasovac, izvolite. Poštovani ministre, vama je vjerojatno poznato da je prije 10 godina Ustavni sud vrlo jasno dao jedan naputak u kojem nije osporio pravo predlagatelja da upućuje zakone u hitnu proceduru u Hrvatski sabor. Međutim, vrlo jasno je rekao da to mora činiti iznimno kada za to postoje propisani opravdani razlozi, a ti razlozi su samo kada to zahtijevaju interesi obrane, iznimno opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Pa sad vi meni recite kojim ste se vi od ovih razloga državne ugroze u sigurnosnom smislu otklanjanja nekih velikih gospodarskih teškoća i potresa kada ste odlučili da ćete u Hrvatski sabor uputiti ovaj zakon po hitnoj proceduri ukazujući da je to jedan od gorućih prioriteta vaše Vlade? **Jandroković, Uvažena zastupnice Glasovac, vodili smo se načelom jednostavnosti 9 članaka koje smo vam poslali u materijalima s ciljem da je upravo, dakle to bio plan u programu rada Vlade na prijedlog socijalnih partnera, upravo onih kojim ste vi zatvorili vrata u mandatu, dakle svoje Vlade, zatražili ured. Mi ured osnivamo i zaista nema smisla da se nas dvoje po ovoj temi dva puta susrećemo kada ja zaista vjerujem da će većina u Hrvatskom saboru podržati prijedlog Vlade u jednom čitanju. povreda Poslovnika. Kolega Bulj izvolite. Ovo što ste vi sada rekli jednostavnost nije definirana Ustavom kod donošenja ovakvih zakona u ovakvoj proceduri. Bilo bi dobro da shvaćamo odgovornost svoje prisege i ono na što smo prisegnuli kad smo postali državni dužnosnici. Kolegice Glasovac, znadete i sami da ste povrijedili Poslovnik, pa dobivate opomenu ili bi se željeli još jedanputa sresti s ministrom ovdje? **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, čl. 238.. Pa kolegice Glasovac, ja se slažem s vama da smo se prisegnuli na ustav, al evo dati ćemo vam ovaj jedan, pa ponesite na glavni odbor SDP-a da možete ubuduće ipak poštivati Ustav RH. Kolega Mažar, isto tako opomena jer je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Kolega Bulj izvolite. Hvala lijepo. Vidimo da predsjednik sabora dozvoljava ministru da govori 20 sekundi duže nego što je potrebno, nego što je dozvoljeno i to je smiješno njima, oni su bahati kao, vi ste dobili izbore

napravila da ono što je bilo 5 kuna sad je 5 eura, vi za sladoled morate platiti sad 5 eura, 25% PDV-a, pa vidite narode koliko vam izmuzu iz džepova i kao daju i dile vam, jel to socijalni dijalog? Di to košta 5 eura?/… Predsjedniče molim vas ako ćete vi razgovarat uzmite lipo govornicu, dignite, uzurpirali ste ovu govornicu, nervozni ste, dozvolite da završim. Upalili ste mikrofon

Kolega Bulj, nemojte me tjerati da vas sankcioniram, smijem se zato što sam pitao ne ministra nego kolegicu gdje to košta sladoled 5 eura, da nisam ovaj upoznat s time. Znam da je kuglica skupa 2,5-3 eura, al nisam još čuo da košta 5 eura, pa te paušalne vaše ocijene ovaj morate argumentirati, dakle to je, to je to. A drugo ovaj ne znam zašto vrijeđate bez ikakvog razloga, govorite vi često izvan vremena, a ministra sam upozorio i to su ovdje svi koji su bili vidjeli i slušali, a kada je izišao iz vremena da sam ga upozorio i rekao da za njega vrijede ista pravila kao i za zastupnike. Ne znam da li ste to uočili, ja vjerujem svi oni koji dobronamjerno i objektivno to gledaju su uočili, a vi vjerojatno niste. Kolega Totgergeli izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Povrijeđen je 238., kolega Bulj vrijđa mene, ali i sve zastupnike, a i naše građane jer kad dobije rezultat na izborima da je izgubio on kaže ja te izbore ne priznajem, to ništa, ti me izbori ne zanimaju, a kaže da su kolege iz DP-a prevarili građane. Na izborima za HS dobili su mandate u HS, temeljem njih napravili smo Vladu

Pa evo, ova Vlada ima i socijalni dijalog sa lokalnom samoupravom i ja čestitam gradonačelniku Bulju što je zajedno sa Vladom uspio zajedničkim naporom doprinjeti da imamo novi područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Sinju, veselim se da će naši djelatnici imati nove prostorije, da im je gradska uprava omogućila dakle teren, mi investiciju i veselim se našem susretu u Sinju. Kolega Bulj povreda Poslovnika. Znači ministar je bio toliko dobar da ste odlučili pomoći …/Govornik se ne razumije./…. razoružao je zastupnika Bulja da. Idemo dalje, evo ga, izvolite kolega Bulj. Predsjedniče, povrijedili ste cili Poslovnik, cili. Ja ne znam zbog čega vi ovo radite, zbog čega se vi izrugavate sa saborskim zastupnicima i cilo vrime komentirate. Ja ne mogu shvatit koja je vama to potreba. Tolko ste se razbahatili, znan da vam je olakšalo, znan da ste poslali one koje tribate poslat u Brisel, veseli ste i neka čestitam vam, čestitam vam šta ste riješili da Milorad Pupovac s DP-om bude predsjednik Odbora za nacionalne manjine.

samo malo vas molim kolegice i kolege. Kolega Bulj, dakle ovo vam je tek prva, tek prva opomena danas nakon svega šta ste izgovorili, prelazili preko vremena itd., a drugo zašto komentiram? Bili ste dva puta dizali povrede Poslovnika i onda ih povlačili …pa nemojte dobacivat, nemojte dobacivati s mjesta, ovo govorim zbog građana koji nas prate jer oni ne vide šta se događa nego vide samo mene i onda se čude zašto ja nešto komentiram,

Idemo sada na raspravu odnosno prije toga žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Katičić, Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Kolegice i kolege, ministre, državni tajnici u suradnici. Evo pred nama je ovaj izmjene i dopune Zakona o Vladi RH, ali slušajući raspravu i prigovor odnosno replike koje su bile na ministrovo izlaganje, zakonskog prijedloga koji ima 9 zakonskih članaka i koji su u stvari organizaciono tehničkih razloga, vidim odnosno osjeća se u kojem smjeru će se opet kretat cijela polemika i po ovom zakonu, a vjerojatno i po preostalim dijelovima. Ponovit ću opet one 3, 4 vrlo važne riječi. Populizam, floskule, laž i govor van nevezan na temu koja je pred nama. Opet to je i ministar više puta kazao, ovdje se želi stvarno okrenuti i derugirati puno toga, derugirat izborne rezultate, prigovarat nečemu što je relativni pobjednik parlamentarnih izbora, a europarlamentarnih apsolutni čak pobjednik jer je dobio preko 50% mandata izokrenut. I osporavati većini koja je formirala sa svojim koalicijskim partnerima, spominje se samo Domovinski pokret, kolege iz Domovinskog pokreta ali opet ponavljam koalicija je šira i oslikava upravo ono što je hrvatski birač i hrvatski narod želio, izglasao i dobio mandat i dobili i to se reflektira u mandatima. Izlaznost je bila izuzetno velika na parlamentarnim izborima i tim više su rezultati i mandati vrjedniji i otkazuju, ukazuju upravo ono što je hrvatski narod želio da ima. što je hrvatski narod želio da ima. To je HDZ prepoznala i ponaša se u skladu upravo s onim što hrvatski narod želi. Prvo ću malo reći o ovome što se govori o, a bilo je prigovora. U stvari najveći prigovor je da se sve svelo na jednu plaću jednog dužnosnika kao što je ministar rekao koji je i sada već dužnosnik, o čem pričamo. Jel to neka velika izmjena. I ponavljam dva ureda se u Vladi uvode koji mislimo da su izuzetno bitno za daljnje komunikaciju kako sa javnošću tako i sa socijalnim partnerom. Upravo se tako ti uredi i zovu, Ured za odnose sa javnošću i Ureda za socijalno partnerstvo. Upravo to oslikava ono što HDZ i Vlada u proteklih 8 godina cijeli mnogo puta naglašava i govori i tako da je i pismena mišljenja na brojna izvješća drugih državnih tijela. Upravo ono tijelo državne uprave koje je nadležno za obavljanje određenih poslova ukoliko postoji potreba javnosti i interes javnosti za neke teme, da upravo to tijelo državne uprave to obrazlaže. Ako pogledate analizu samo u proteklih 4 godine na to je i na svakom mišljenju Vlade RH na razno razne izvješća tijela neovisnih i ovih je upozoravano transparentnost i javnost, poštivanje javnosti interesa javnosti ali da upravo obrazlaže ono tijelo koje ne za to nadležno, a ne da se inzistira i okreće situacija da o tim stvarima koje nisu u izravnoj nadležnosti tog tijela obrazlaže. Upravo zato je formiran Ured za odnose za s javnošću Vlade RH kao izvršnog tijela najvišeg izvršnog tijela u hijerarhiji državnih institucija, a ne zato da se nekome nešto podigne ili da se dovede nekog novog dužnosnika kojeg opet ponavljam nota bene, već bio dužnosnik. Drugi ured koji se formira Ured za socijalno partnerstvo. HDZ i ova Vlada je više puta dokazala da gaji dobre odnose i vodi brigu o socijalnom partneru sa svim dionicima u hrvatskom u hrvatskom društvu. Ja znam da je to teško političkim oponentima prihvatiti ali činjenice to ukazuju i opet ponavljam prepoznaje se ono što je bitno i što je želja hrvatskog naroda da imamo socijalni partner, socijalno partnerstvo sa svim onim dionicima kojima je ta potrebna, Prije 4 godine je bilo to da se u tom ministarstvu u kojem je sada ministar Marin opet, na čemu mu ponovno čestitam jer taj posao radi odlično, prepoznalo ta socijalna osjetljivost i cijela Vlada radi i gaji te odnose. Ja znam da to ponekad frustrira, da je to teško prihvatit ali činjenice opet ponavljaju i prate ono što je bitno od samog hrvatskog naroda i opet se vraćam na to. Oslikavanje onoga što hrvatski građani žele. Ovdje je bilo riječi o, o između ostalo, o zaposlenosti o mnogo toga se reklo i opet se vraćamo i ono što je i ministar kazao. Činjenice su tu, imamo najveću zaposlenost, imamo najmanji broj nezaposlenih i opet se ne mogu otet dojmu, a prošli smo u ovih 6 mjeseci barem članovi HDZ-a Hrvatsku uzduž i poprijeko. cijelo vodstvo sa članovima, sa simpatizerima i jako smo dobro osjetili ono što je bitno, a to je da upravo žele ovakvu Vladu i ovakve koalicije i partnerske odnose kakve gajimo mi i opet se vraćamo, želim naglasiti jednu drugu stvar što je izuzetno bitna. Hrvatska se davnih dana još 90-ih opredijelila za pristup zapadno europskim integracijama i poštovanje onoga što se baštini u zapadnoj Europi. Rezultat je opet 9.06. su to potvrdili i tako ćemo nastavit i postupati, a i ove izmjene i dopune zakona o relativno tehničkoj stvari Vlade RH su na tragu tih težnji i postignuća. I za kraj, budući da sam zakon ima svega 9 članaka koji će unaprijediti postupanje izvršne vlasti mogu samo kazati da će klub HDZ-a naravno podržati ovaj prijedlog

Prije svega osvrnut ću se na činjenicu da je Vlada predložila donošenje zakona u hitnom postupku. Gospodin Katičić u ime kluba HDZ-a opravdao je to činjenicom da su u pitanju organizacijsko tehnički razlozi. Oni sigurno ne mogu biti razlog za provođenje hitnog postupka i to ukoliko se tako navodi je nasilje nad zakonodavnim postupkom i loša parlamentarna praksa. Isto tako ukoliko su doista u pitanju organizacijsko tehnički razlozi, onda treba napomenuti ako pratimo i natječaje i zahtjeve za premještajem u uredu Vlade RH, da već Vlada ima svoj odjel za odnose s javnošću odnosno Službu za odnose s javnošću tako da se ovo ne može sigurno opravdati organizacijsko tehničkim razlozima. No vratimo se na to zašto se doista donose zakoni po hitnom postupku. To se rabi kada postoje osobito opravdani razlozi. U odredbama i obrazloženjima predloženog zakona, ne postoje nikakvi razlozi za primjenu hitnog postupka. S obzirom da se Vlada u ovom prijedlogu zakona poziva na dobre prakse OECD-a, čijem se pristupanju Hrvatska sprema, bitno je znati da OECD između ostaloga, vrednuje i stabilnost pravnog poretka i zakonodavstva i upravo to procjenjuje gledajući koliko se zakona i drugih postupaka između ostalog donosi u skraćenim odnosno hitnim procedurama pa bi bilo dobro da sabor ne donosi u hitnom postupku zakone za koje ne postoji stvarna potreba da se donesu u tako skraćenom postupku. Odmah ću reći da se kao klub protivimo ovim zakonskim izmjenama jer koncepcijski ne drže vodu i uvode daljnje potpuno neopravdano razlikovanje u istovrsnim radnim mjestima koja postoje u Vladi RH i teško i teško se oteti dojmu da se zapravo želi gomilati nova dužnosnička i druga dobro plaćena mjesta u Vladi pa čak i neka dužnosnička, a sve to bez pravog opravdavanja i objektivne potrebe. Naime, kada govorimo o unutarnjem ustrojstvu Vlade tijekom godina i protekom vremena osnovani su brojni Vladini uredi. Neki od njih poput primjerice Ureda za zakonodavstvo ili Ureda za ravnopravnost spolova osnovani su ex lege, odnosno osnovani su Zakonom o Vladi. Neki su im poslovi dodijeljeni i nekim drugim zakonima poput Zakona o instrumentima politike boljih propisa odnosno Zakona o ravnopravnosti spolova. S druge strane neki vladini uredi osnovani su na temelju uredbe Vlade poput primjerice Ureda komisije za odnose s vjerskim zajednicama. U pravilu radom ureda rukovode ravnatelji. Ravnatelji su po svojim radnim i materijalnim pravima državni službenici. Oni su rukovodeći državni službenici i primaju plaću prema sustavu plaća za državne službenike koji je nedavno usvojen u odnosu na državne službenike i namještenike ureda ravnatelji imaju ovlasti čelnika tijela državne uprave. Stoga treba zabilježiti da ravnatelji vladinih ureda nisu državni dužnosnici. Ovim prijedlogom zakona, nudi nam se da prihvatimo osnivanje dva nova ureda Vlade. Ureda za odnose s javnošću koji inače već postoji i Ureda za socijalno partnerstvo kojima na čelu neće biti ravnatelji već glasnogovornik ovdje više puta opravdano prozvani Marko Milić, zbog čega se i ovaj zakon opravdano treba nazvati da to javnosti bude potpuno jasno lex Milić i predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo kojima se iznimno zakonom podjeljuje status i prava državnih dužnosnika i to u rangu državnih tajnika premda njihovi uredi neće imati vlastitu vlastitu pravnu osobnost niti imaju javne ovlasti. U tom smislu tražimo objašnjenja i argumente za ovakav izniman tretman baš ova dva ureda i njihovih čelnika. U svemu ovome što je prethodno ovdje izneseno nismo ih dobili. Dobili smo naravno klasično difamiranje saborskih zastupnika kad su upozoravale na činjenice ali nismo dobili konkretno objašnjenje i opravdanje zašto ovaj zakon smije ići po hitnom postupku. Naravno dobili smo nešto drugo, dobili smo pogled i osvrt na stvarne prioritete ove Vlade pa ja ovdje postavljam otvoreno pitanje. Ako je vaš prioritet doista bio, a očito je danas da jest, dizanje plaće i povećanje materijalnih prava Marku Miliću pa zašto niste imali hrabrosti. I to je jedan politički cilj da to stavite u vlastiti izborni program ili u program Vlade. Ne, u onome što su građani u to vrijeme potpisali i čemu su dali povjerenje na ovim izborima, vi ste se hvalili nečim sasvim drugim. Primjerice ako govorim o ministru Piletiću koji je ove izmjene predlagao. Pritom naglašavam da naravno nije slučajno da je pred nas izašao baš ministar Piletić da govori o onom uredu koji je manje sporan, a nikoga ovdje da brani Marka Milića, skoro pa našega kolegu. zašto nije primjerice sam ministar inzistirao na tome da poboljša socijalna prava naših građana, posebice ranjivih društvenih skupina, pa se izborio za ono što je zagovarao i u samom programu HDZ-a i u vrijeme kampanje. Recimo da djeca s teškoćama koja doista trebaju osobnog asistenta da ga dobiju na dovoljno vremena ukoliko imaju roditelja njegovatelja jer te dvije funkcije nisu suprotstavljene nego su nužne da bi jedna obiteljska zajednica preživjela na način da djeca s teškoćama dobije najbolji mogući tretman. Zašto se za to nije u prvom koraku išao boriti ministar Piletić ili zašto nije konačno, a morao je odavno, donio Pravilnik koji će urediti institut priznanja majčinstva da se ne bi surogat majčinstvo na mala vrata uvodilo u RH? Za to mu je zakonski rok odavno prošao, ali to se očito ne mora činiti i to nije prioritet ove Vlade. Sada naravno kada je izborni ciklus završen mi vidimo koji su stvarni prioriteti ove Vlade, naravno time se mnogo govori s jedne strane o shvaćanju kvocijenta inteligencije naših građana, a s druge strane otvoreno se bez ikakvih skrupula računa na kratko pamćenje građana jer hajmo tek je počela nova Vlada, imamo jedan ha možda 4-godišnji ciklus pred nama, kako ste krenuli nitko više nije siguran, pa neka izdržat ćemo, dotad će svi zaboraviti. Nadam se da neće, a mi smo ovdje da građane podsjećamo i upozoravamo na nepravilne zakonske izmjene koje idu na loš zakonodavni postupak i lošu parlamentarnu praksu suprotno i europskoj praksi i svemu onome na što se obvezujemo i kad hoćemo pristupiti primjerice u organizacije poput OECD-a. Ne vidimo potrebu za ovakvo izdvajanje i poseban tretman ovih dvaju ureda i njihovih čelnika. Štoviše, Vlada je zakonom ovlaštena osnivati druge urede bez da time zamara sabor, ali nekome se u Vladi očigledno željelo osigurati položaj i prava državnog dužnosnika, pa se to onda moglo u obrazloženjima i napisati jer se doista iz aviona, da ne kažem Rafalea vidi da je na ovim radnim mjestima napisano nečije ime. Nastavno na to ovaj zakon još je jedno u nizu svjedočanstava da u Hrvatskoj najbolje prolaze oni koji su najbliži politici i središtu, a u HDZ-u samo je jedno središte političke moći. Kada se želi nekoga nagraditi zbog političkih zasluga onda nije problem niti mijenjati zakone i to ni više ni manje nego zamislite u hitnom postupku kao da prijeti neka osobita šteta za državu. S druge strane, i sad se vraćam na ono što sam istaknula u stanci, na početku cijele ove rasprave, hajmo malo pogledati kako se Vlada odnosi prema svojim stručnim službama, a kako se prema svojim službenicima odnosi sabor i onaj koji je silom funkcije na njegovom čelu. Kolegice i kolege zastupnici, evo sve vas pozivam da pogledate malo Uredbu o koeficijentima u državnoj službi, pa usporedite koeficijente za isti posao u Vladi i u saboru, dakle mi ovdje govorimo o našim službenicima, o stručnoj službi HS, o svim ljudima koje svakodnevno susrećemo na saborskim hodnicima i na čiju stručnu pomoć računamo kada pripremamo bilo koji zakon. Ovo se posebno odnosi na sve vas ovdje koji u svojim novim funkcijama imate i mjesta predsjednika i potpredsjednika odbora, sve vas koji koristite svoje tajnike i savjetnike u HS. Oni su Oni su oni koji su ovdje u podređenom položaju u odnosu na Vladine službenike i mi s ove pozicije, sa glavne saborske govornice često ističemo kako je temelj naše borbe radna prava hrvatskih građana jer želimo bolji život hrvatskih građana, a istodobno dozvoljavamo s ovakvim praksama da se službenike, one koje srećemo svaki dan, hrvatske građane koji su ovdje zaposleni, ponižava njihovim koeficijentima. Je li onda licemjerno naglas zagovarati bolja radna prava građana, a istodobno da svi ovdje toleriramo povlašteni položaj vladinih službenika u odnosu na službenike HS, u odnosu na svu stručnu službu, sve one stručnjake o kojima mi sami ovdje ovisimo, koji predano rade svoj posao, koji ne mogu ne doći na svoj posao kao što mnogi saborski zastupnici mogu i čine i koji su ovdje uvijek i do kasno u noć kada traju saborske rasprave. Da vam približim kolike su razlike, radi usporedbe dati ću vam primjer koeficijenta savjetnika u Odboru za zakonodavstvu sabora koji iznosi 2,1 i savjetnika u Uredu za zakonodavstvo Vlade koji plaću prima prema koeficijentu 3,2. Je li to ono načelo, temeljno načelo jednake plaće za jednaki rad? A sad malo da se vratimo na ovaj zakon u njegove odredbe i obrazloženja, ali prije svega ponudit ću evo u duhu tolerancije pokušaj objektivnosti i razumijevanja jednu odstupnicu g. Jandrokoviću koji možda doista i nije kriv za ovakvo izrazito nepravedno stanje stvari jer tu se radi, možda su koeficijenti apstraktni, o razlici u plaći od 500-600 i više eura, naravno ovisi o osobi i njezinom radno-pravnom statusu, možda je recimo g. Jandroković, ja to osobno ne znam, u nemilosti g. Plenkovića, pa mu on ne da da kroz zakonske izmjene poveća plaće službenicima u HS. One koji su njemu blizu i koji su njemu na raspolaganju on obilato nagrađuje, možda postoji nekakav unutarnji sukob u HDZ-u koji onemogućava g. Jandrokovića u njegovoj možda dobroj namjeri koja nama javno nije poznata da doista poveća plaće službenicima u HS ili to ili se zatvara oči pred neravnopravnošću službenika u HS-u, ali onda će naravno g. Jandroković ukoliko to doista i čini morati proći ovim hodnikom i nakon ove rasprave i sve njih pogledati u oči, tolerirajući činjenicu da su u neravnopravnom položaju za isti rad u odnosu na one koji su uz skute Andreja Plenkovića. Prije svega u prijedlogu zakona govori se o povećanom obujmu posla, istovremeno još od pojave covida i prvog lockdowna ugašena je dobra praksa da se u Vladi održavaju stručne radne skupine na kojima su se susretali državni službenici i raspravljali prijedloge zakona i drugih akata koje predlaže ili donosi Vlade. Stručne radne skupine bile su forum gdje su se državni službenici, profesionalci mogli susretati i razmjenjivati informacije, razmjenjivati mišljenja i usklađivati stajališta o raznim pitanjima bitnima za sustav državne uprave. Dokidanjem prakse održavanja stručnih radnih skupina umnogome je doprinijelo degradaciji kvalitete zakonskih prijedloga, a to je naš temeljni cilj u HS-u, kvalitetno zakonodavstvo, ali i funkcioniranju državne uprave na ovoj najvišoj razini Vlade i ministarstava. Stoga je opravdano postaviti pitanje koji su se to poslovi točno povećali u Vladi da bi opravdali osnivanje novih ureda i imenovanje dva nova državna dužnosnika i neodređenog broja visoko pozicioniranih državnih službenika. Na nama je ako želimo bolji život naših građana da prvo pogledamo onoga tko je pored nas i da se ne samo izborimo za njegov bolji radnopravni status nego barem za jednako dobar radnopravni status. To je ona Hrvatska za koju se mi ovdje borimo i koji smo svojim ulaskom uopće u politiku potpisali. U ime Kluba zastupnika Mosta vrijeme će podijeliti kolega Miro Bulj i kolega Nikola Grmoja, pa najprije zastupnik Bulj. Izvolite. Evo građani slušaju cijelo jutro naravno ovdje ajmo reć bahatost, dominaciju, prepotentnost našeg predsjednika Sabora jer je bitno zamagliti činjenicu, da jedino žao mi je šta je ministar otišao tu su državni tajnici suradnici, da je činjenica je ovo lex Milić i to je obaveza provesti, to je Andrej Plenković naložio, DP će to podržati i to je činjenica. To je jednostavnim jezikom da građani razumiju, ovo se radi zbog Marka Milića, ovo je lex Milić sve ostale priče o socijalnom dijalogu, uredima, uprava je u biti malo zamagljivanje, a Gordan Jandroković je pokušavajući sebe prikazati pobjednikom svih dosadašnjih izbora u biti dobio je koliko … europske izbore mi nismo prošli, a bolje i ne proći nego izdati sva načela, premda mene ne zanimaju … rekao sam ti i europski izbori, a rekao sam svoje razloge jer kad vidim što nam je euro napravilo, što nam je schengen napravio, što su nam migranti i migrantske politike napravile tako da imamo više naših iseljenih ljudi sve više koji odlaze raditi u druge države, a HDZ-ovi agencije tj. agencije članova HDZ-a uvoze sve više radnika iz drugih zemalja. To su te politike. Činjenica je da je u Hrvatskoj inflacija tolika, ja sam rekao u jednom trenutku da pet eura kugla sladoleda, al je bila ne tako davno pet kuna, to je činjenica i to možete vrlo lako otić uz našu plažu pa ćete vidjeti kad odete kupiti kuglu sladoleda koliko dođe kugla sladoleda, a na to se i Gordan Jandroković smijao, al to je činjenica. A da građani mogu razumjeti, kad kupite sladoled za pet kuna 25% vam je poreza i to vam ide u gradsku kesu u državnu blagajnu, a sad kad je pet eura opet vam ide 25%, a pet eura u kunama je kolko 40 kuna, a 25% od 40 je negdje oko deset kuna, al pet kuna je kolko 25%, jednu kunu, dvi. Znači na jednom kugli sladoleda 35 kuna Vlada više uprihodi i kao vi dajete narodu i dilite narodu. Ma ne dajete vi ništa. Vi ste ukinuli kunu, reciklirali je i pretvorili je wc papir u najgorem wc papir toalet papir hrvatsku kunu. Uveli ste euro i hvalite se svojim izbornim uspjesima, a dobili ste 5% glasova birača hrvatskih. A šta ćemo sa ovih 80% građana Hrvatske koje se žele vidit, a ne glasat EU Parlament Gordane Jandrokoviću. 80% hrvatskih građana ne želi glasat za to, ne želi. Koji je razlog? I nasmijan Gordan Jandroković HDZ dobio 5% šest eurozastupnika i on se ovdje ceri cilo jutro, ruga hrvatskom narodu, a isključivo zbog lex Milića i to je činjenica. Dal mi tribamo razgovara o ustrojstvu države, Vlade? Maloprije je kolegica Selak govorila ovdje o saborskim djelatnicima. Govori li iko o djelatnicima lokalnih samouprava? Imamo iste zgrade, lokalne samouprave su ograničene sa postotkom da mogu dizat svojim djelatnicima plaće i oni odlaze iz gradskih uprava. Evo tu je kolega gradonačelnik Metkovića pa čini glavom tako je. A nije za Milića ograničeno kolega iz Metkovića vi ste u HDZ-u gradonačelniče dragi moj Grad Metković i Sinj to su gradovi i prijatelji vezani smo, to je činjenica da ste vi kao gradonačelnik u Metkoviću, ja u Sinju ograničeni sa dizanjem plaća sa postotkom, a Milić nije Plenković. Od one kugle sladoleda di mu je dobit 40 kuna prije bila PDV dvi kune to je činjenica, a sve to iz džepova hrvatskih građana vrlo jednostavno. Malo smišno kolega se iz Metkovića smije, ali je činjenica. I ovaj zakon kolega gradonačelniče Metkovića i kolegice i kolege ostali isključivo zbog Milića. Nije zbog vaših djelatnika u Metkoviću kojima ne možete vi dignuti plaću i koji odlaze, jer kad raspišete vi natječaj u gradskim upravama neće nitko da se javi. Vrlo mali je broj ljudi da se javi. To su činjenice, a Milić je tu imenovan i on će imati plaću. Za stručnjaka dobiti u gradsku upravu, građevinara ili ne znam nekoga tko je potreban da bi se projekt proveo. Teško ćete to više dobiti u gradsku upravu. Onda imate županijske uprave, bivše urede. E njima je dignuta plaća oho ho, gradskim nije, lokalnim nebitno. Znači kakva je to pravednost i pravda? Ne postoji. Zato nije ovaj zakon išao da riješi problem neravnopravnosti ljudi za isti posao, radnika koji rade isti posao, nego se pogodovalo Miliću i Plenkoviću, kolege iz Domovinskog pokreta. Vi ste kolega dole u Benkovcu i znate što je HDZ napravio i što vam radi. On ovo radi zbog kolege Milića. Vas su dole kerali nogama, samo što niste bili poslušni. Morali ste izaći čak. Ali ipak ćete vi dignit ovu ruku za Milića. Nije pravedno, nije pošteno! Neka vas i Domovinski pokret i druge političke opcije, ali nije vam dovoljno samo Milić, samo da zadovoljite Milorada Pupovca i Plenkovićeva ega i onda vam se čovjek smije. Nije to dovoljno. Evo na kraju bih rekao da je puno nepravde od kad smo ušli u Europsku uniju puno smo tih nacionalnih simbola, evo vi iz HDZ-a puška na hrvatskom ramenu, lisnica u hrvatskom džepu i znači to je hrvatska kuna. Uveli ste euro u najgorem trenutku. Da ste vi i malo suvereni ne bi se smijali ovim euro izborima. 80% građana nije izašlo s pravom, ja ih podržajem. Jer da i malo suverenistički razmišljate ne bi dozvolili briselskom čati da radi ovo od Hrvatske, ne biste dozvolili. Jer dizanje plaće je kažete dignuta je plaća 200 eura puno, međutim danas je dvista eura kao prije ne znam 3, 4, 5 godina 300 kuna. To je ta nepravda koju ne vidimo, a bahati se ovde sa nekim velikim brojem glasova. Kojih glasova? Čijih glasova? Ja nemam obraza ljude pozivati izađite na izbore za Europski parlament. Ja nemam, jer sam došao ljudima to reći i onda kad mi ljudi ispričaju što će meni to mene, na mome radnom mistu gdje sam bio došao je stranac kojega je uveo HDZ-ov član preko svoje agencije. To je sramotno, to je ponizno i ovo je zakon da narod zna isključivo za Milića jer on ima pedigre, ima pedigre svih sustava. Hvala. Sad će nastavit Grmoja. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog kluba nastavit će kolega Grmoja. Izvolite.

Čuli smo iz redova vladajuće većine da je jedini argument koji vas kvalificira možete li iznijeti nekakvo svoje viđenje stvari broj glasova. I to jesu li oni Vlada, a mi oporba. I sad mi smo oporba, oni su Vlada i mi više ništa ne smijemo reći. Znači trebamo šutjeti sada jer je HDZ ponovno sastavio Vladu. Ovo je demokracija gospodo. Šutjeti nećemo. Predstavljamo građane i nismo dobili malo glasova, nemojte misliti da smo dobili malo glasova na parlamentarnim izborima 170 000 građana je glasalo za opciju koju predstavljam. Nije to, to uopće nije malo. A kada govorimo o oporbe milijun i 300 000 za HDZ negdje oko 670 000. Vidite vi koja je to razlika, a HDZ ponovno sastavio Vladu. Zašto? Zato što jedna stranka koja je dobila više od nas, ja to nisam nikad ni sporio. Ja sam rekao da je HDZ relativni pobjednik izbora, čestitao, čestitao kolegama iz Domovinskog pokreta koji su dobili negdje oko 30000 glasova više od nas, ali je činjenica da jedna stranka koja je Plenkovića nazivala veleizdajnikom, lopovom, koja je govorila da on slavi pad Vukovara uspoređivala ga sa silovateljima itd. da je ušla u koaliciju sa tom tom strankom. I netko će reći pa o.k. možda dio birača je bio za koaliciju, dio birača Domovinskog pokreta ili većina za koaliciju sa HDZ-om. Ali ja sam uvjeren da niti jedan glasač Domovinskog pokreta nije bio za to da Andrej Plenković ponovo bude premijer, da Beroš ponovno bude ministar, da Božinović ponovo bude ministar, da imamo istu Vladu. I koja je onda bila mantra? Jedino je problem Milorad Pupovac. Sad vidimo bit će i Milorad Pupovac imenovan u Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine. A ja osobno smatram, ja osobno smatram da mi imamo i većih problema od toga. Vi ste to detektirali kao najvažniji problem Hrvatske i sad ste pristali da i to izigrate. I kada vam ovdje govorimo da stvari nisu dobre i da treba maknuti te ružičaste naočale koje ste vi sada stavili na svoje glave, a protekle 4 godine ste govorili nešto drugo. Postoji li problem sa stranim radnicima? Je li uistinu kolega Boriću mi imamo takvu situaciju u Hrvatskoj da raste broj zaposlenih, da je situacija odlična? Ili ova zemlja demografski izumire? Što će ostati od naše Hrvatske? Pa ja vam ovo ne govorim jer vam želim zlo, ja ne mogu samo slušati kad netko pričat da je situacija dobra, a vidim da mi se zemlja pred očima mijenja, vidim da Zagreb više nije isti kakav je bio, ali ne zato što ja nekoga mrzim, što ja smatram da je netko tko je Afganistanac, Nepalac ili ne znam što, da je manje vrijedan od mene, on ima isto ljudsko dostojanstvo, istu vrijednost kao čovjek, ali ja želim da ovo bude država većinski hrvatskog naroda i to sam vam govorio istu stvar koju sam govorio i protekle 4 godine, govorim i sada, nisam promijenio priču, za razliku od nekih. I kada pričate o tome da su rasle plaće, jesu, kolega Boriću, rasle su, ali koliko su rasle cijene? Uspoređujete se sa Slovenijom, ljudi odlaze u Sloveniju i druge zemlje u šoping, idu kupovati dakle Odlaze u druge zemlje kupovati. Ma dolaze vama u Krapinu, ali ja vam kažem da su cijene u Hrvatskoj rasle najviše, a slovenske plaće su još uvijek veće od hrvatskih, veće od hrvatskih, još uvijek. I ministar ovdje obmanjuje javnost, kaže 100 tisuća stranih radnika samo u Hrvatskoj. Pa više ih je od 200 tisuća, više ih je od 200 tisuća u ovom trenutku. Više ih je od 200 tisuća sigurno. Pa ljudi vide, pa ja ne znam kako tvrdite da je samo 100 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj, kako to možete tvrditi? koji je prvi vaš prijedlog? Povećanje plaće Marku Miliću, ja sam ovdje prvi pa su počeli kolege ponavljati za mnom, nazvao to lex Milić. I to je prvi potez vaše Vlade. Što je sa paušalnim obrtima, kolege iz Domovinskog pokreta, rekli ste da se treba povećati prag za ulazak u sustav PDV na, ja ne znam, vi ste čak govorili 70 tisuća, Hrebak je govorio 60 tisuća, koliko se sjećam. Ili je bilo obratno, Hrebak 60, vi 70 tisuća eura. Što je s tim? Zašto to ne bude vaš prvi prijedlog da naši paušalci, imate ministra gospodarstva, pa, .../Govornik se ne razumije./... imate vlast, čovječe. Pa vi ste, pa vi imate vlast, znači ne, prvi mora bit da se Miliću poveća plaća, je li, to mora bit prvi? To mora biti prvi. prvi. Je l' mi ide ili mi ne ide, me apsolutno ne zanima, mene zanima što je sa, sa našim paušalcima, što je s hrvatskim građanima, tvoj stav i što ti misliš je apsolutno, apsolutno nevažno, Ja vas potičem da se počnete baviti problemima hrvatskih građana i za sve te prijedloge imat ćete našu potporu, a ne podapinjanje nogu.

(DP)** Evo, kratko bih se samo, povreda Poslovnika, kolega Grmoja, 238. Ono što sam htio reći, ne stoji da imamo neke ružičaste naočale, mi smo, ja osobno sam se zalagao za koaliciju Mosta i Domovinskog pokreta prije 3 godine i uspjeli smo ju ostvariti i ući u drugi krug izbora za gradonačelnika grada Osijeka, što je tada bio štih i vama i nama. Tada je pregovore sa strane Mosta vodio kolega Šimić i dogovorili smo se za 45 minuta. Što se s njim dogodilo, s kolegom Šimićem, imate jednom pravo pogađati…

se ne čuje./... Povrijeđen je čl. 238, žalosno je da kolega, kada ja govorim o problemima hrvatskih građana o stranoj radnoj snazi, on priča o jednom članu Mosta i to još laže da je izbačen, taj čovjek je član glavnog odbora Mosta. to je, to je nevjerovatno čime se vi služite i na što ste spali, ali, to je na vašu sramotu. Evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, znate i sami da vam moram dati sukladno čl. 240 st. 2 opomenu i oduzeti vam riječ, Hvala. A sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Kolegice i kolege iz oporbe, strogo ću se držati ove točke dnevnog reda kako mi predsjedavatelj ne bi imao što prigovoriti, a između ostalog, u okviru ove točke govorit ću i o izborima, izbornim rezultatima i o Poslovniku jer su nam i to bili prijepori, jutarnji prijepori tijekom ove rasprave, tek onda ću nešto reći o samom zakonu. Dakle izbori, čitavo vrijeme HDZ ponavlja da je ova njihova vlast rezultat volje političkog naroda, pa im onda pripada pravo da rade od ove države što god ih je volja. E to nije točno, čak nije točno niti to da je ova vlast ono što su hrvatski građani htjeli, pa svaki puta kada se oni pozovu na svoje izborne rezultate, onda im treba vratiti natrag činjenicu da je opozicija dobila veći broj glasova, a njihova vlast je posljedica izborne kuhinje, neustavnog i nakaradnog kroja izbornih jedinica i izborne prijevare birača od strane Domovinskog pokreta. Drugo, a što se stalno pozivaju, a to je nekakva teza o konstruktivnosti oporbe. E pa ovako. Konstruktivna bi, prije svega, trebala biti vlast i kada ova vlast pokaže da je spremna na iskorak, da je spremna čuti, saslušati i uvažiti nešto od utemeljenih, opravdanih i osnovanih prijedloga i inicijativa koje dolaze s oporbene strane, onda će moći tražiti i nekakvu konstruktivnu reakciju iz oporbenih redova. Drugim riječima prvo moraju pokazati poštovanje prema našim rezultatima i prema volji našeg biračkog tijela da bi poštovanje mogli dobiti i u odnosu na ono što oni rade. Za sada razloga za poštovanje s moje strane prema HDZ-u i DP-u nema. Prevarili ste i izigrali građane. Što se tiče Poslovnika i načina na koji se on primjenjuje u ovom sazivu Hrvatskog sabora zbog svih koji su novi nešto ću o tome reći. sve više je prisutan jedan trend siledžija na vlasti, siledžija na funkciji. To ovog trena rade predsjedavatelji. Nisu to u toj mjeri radili u prethodnom sazivu ali sada su se osilili. Jutros smo imali prilike vidjeti da Gordan Jandroković opetovano sebi uzima pravo za riječ iako tog prava u Poslovniku nema. Kada smo ga na to upozorili rekao je da on bez takve uzurpacije nema priliku obraniti se od onoga što on osjeća da je napad na njega, na HDZ i na čitavu vladajuću većinu. Pa sad, mi smo u prošlom sazivu razvili jedan običaj da dižemo ove povrede Poslovnika baš u takvim situacijama kada doživimo napad, a nemamo nikakvu drugu poslovničku mogućnost nešto za reći pa smo dobivali opomene, pa smo dobivali opomene sa oduzimanjem riječi pa smo dobivali i one sankcije izbacivanja iz sabora i zabrane sudjelovanja u raspravi na dva dana. Mislim da sam bila rekorder takvih sankcija izrečenih upravo od strane meni iza leđa akademika Reinera. E pa ako smo mi bili u stanju trpiti takve sankcije i biti u nemogućnosti da ovdje u Hrvatskom saboru obavljamo našu zadaću za koju su nas građani birali, e tada će bome i Gordan Jandroković i svi drugi predsjedavatelji morati prihvatiti činjenicu da nekad nemaju poslovničku mogućnost nešto za reći i biti će dužni šutjeti i nešto otrpjeti. Sve drugo, sve drugo je sila i ponašanje siledžija na vlasti i tome se moramo zajednim, zajedničkim snagama suprotstaviti. A što se tiče te njihove teze da oni siroti i jadni nemaju priliku obraniti se od svih napada koji dolaze s naše strane. Pa što je s napadima Andreja Plenkovića i sa svom minutažom koju on ima u medijima. Mi nikada svi zajedno nećemo imati ma niti tisućinku takvih prilika da na sve laži, opetovano ponovljene laži kažemo da su to naprosto laži. Jedna od njih je i ta da smo mi kršitelji Ustava i da je Milanović taj koji je kršio Ustav pa smo mi eto podupiratelji onih koji Ustav krše. Ustav krši Andrej Plenković i HDZ i to je tema ovog zakona. Najveći kršitelj Ustava i rušitelj ustavnopravnog poretka je Andrej Plenković i njegova saborska većina ali i Ustavni sud koji im služi kao jedna podanička mašinerija kad god to zatreba i to se ponajbolje vidi upravo na Zakonu o Vladi. Evo, to je ona ocjena stanja i porazno je za ovu naciju to što je HDZ uspio uvjeriti građane da Ustav nije bitan, jer nije bitno tko smjenjuje ministre. Da Poslovnik nije bitan, da se Poslovnik može kršiti kad god to HDZ poželi, kad god Andrej Plenković dođe ovdje za ovu sabornicu i uzme si pravo za riječ iako je po Poslovniku trebao govoriti netko od zastupnika i da predsjedavatelj na to ne reagira. Ne vrijedi za HDZ ni Zakon o Vladi. U odredbama čl. 6 i čl. 7 piše da pojedini ministar može dati ostavku i da takvu ostavku predsjednik Vlade može prihvatiti. Ako ostavke nema predsjednik Vlade nema ustavnopravnu mogućnost da pojedinog ministra smijeni. Takva inicijativa može doći samo od Hrvatskog sabora kao Vladi nadređenog tijela. Onog trena kad je Andrej Plenković rekao svojoj tajnici da napiše ostavke za tri Mostova ministra, mi smo doslovno, neću reći šta jer je prosta riječ napravili od hrvatskog Ustava. I to se opetovano ponovilo sa svim onim ministrima koje je Plenković smijenio zbog korupcijskih afera. Mislim da je posljednji u nizu bio Mario Banožić koji je u pijanom stanju ubio jednog čovjeka. Al to je ono što mi manje-više radimo od ove države. Postoji još jedan puno veći problem Zakona o Vladi, a to je što on propisuje mogućnost da ako Vlada nema dovoljno stručnih znanja i kapaciteta, može Vlada donijeti odluku da formira pojedine stručne radne skupine. To su odredbe čl. 23., a kako HDZ-ova Vlada piše zakone i u čijem interesu ih piše, vidjeli smo na primjeru slučaja Zakona o Agrokoru. Taj zakon je pisala jedna interesna skupina, kriminalna, ortačka interesna skupina negdje u tamnim sobičcima i kabinetima bez da je Vlada ikada donijela formalnu odluku o tome da se tim ljudima daje ovlast savjetovanja Vlade, ne samo to. Vlada im je zapravo trebala dati legitimitet i prava na pristup pojedinim povlaštenim informacijama koje u tom trenutku nisu imali ni saborski zastupnici ni hrvatski građani. Vlada to nije učinila nego je formirala tzv. neformalnu radnu skupinu. Neformalna radna skupina ne postoji u ustavnopravnom poretku RH ali postoji u glavama podobnih i poslušnih bivših glavnih državnih odvjetnika koji su se na to tumačenje tzv. neformalne radne skupine pozvali kako bi odbacili kaznene prijave protiv ministra Marića i ostalih umočenih u aferu Borg. To je bio poraz pravne države koja se od tada do današnjeg dana oporavila nije samo je dodatno pala ispod onih standarda na kojima smo bili u trenutku pristupanja u EU. Dakle, vrlo kratko i vrlo jasno ću reći da je Zakon o Vladi onaj zakon koji pokazuje jesmo li pravna država ili smo jednopartijska prćija, a zaključak se nameće sam po sebi. Što kaže ovaj zakon u svom obrazloženju zašto se donosi. Pa kažu HDZ-ovci da su veliki i važni i moćni uspjesi njihove Vlade u boljoj zaposlenosti i nikad manjoj nezaposlenosti. Pri tom ignoriraju činjenicu da je i stanovnika RH nikad manje i pritom treba reći da ne odlaze članovi HDZ-a i vladajuće većine jel, odlaze neki drugi ali činjenica je i da upravo članovi HDZ-a su vrlo često vlasnici agencija za uvoz strane snage. I tako dolazimo do famoznog Marka Milića koji zbog ovakvih uspjeha i ovakve zamjene stanovništva treba dobiti poseban ured za svoju funkciju glasnogovornika. Takav Marko Milić je zapravo utjelovljenje HDZ-ove države. Nedvojbeno je za svakog ko ima mogućnost čitanja, čak ne mora imati pravnu naobrazbu dovoljno je da zna čitati i pisati, da zaključi da je Marko Milić trgovao utjecajem kako bi svog prijatelja zaposlio u Hrvatskim šumama, trgovao je utjecajem. HDZ na to kaže da to nije točno jel ga je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa oslobodilo od takvih optužbi. Ono što HDZ pri tom ne kaže, ne kaže da je okupirao institucije, ne kaže da je u ključna antikorupcijska tijela postavio nesposobne kadrove kojima tamo naprosto nije mjesto i tako smo došli do ovakvih rezultata ono što se događa i što se već dogodilo u Povjerenstvu za sukob interesa, sada će se dogoditi i sa DORH-om i sa USKOK-om, nažalost i sa brojnim drugim tijelima. Kada je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa reklo da Marka Milića treba osloboditi od onoga što mu se stavlja na teret, dogodilo se nešto što je nezapamćeno i neviđeno pa čak i u našoj pravnoj doktrini, a to je da je predsjednica povjerenstva, koju ja osobno baš i ne podržavam i ne gotivim previše i ne slažem se s njezinim stavovima, ali ipak je imala dovoljno digniteta, časti da ostane kod tumačenja i stavova koja su se razvila u dva prethodna saziva, a ona ipak jedina u novom sazivu ima nekakav track record, ima institucionalnu memoriju i ima znanja o tome što je ta institucija radila i govorila prije ovog slučaja, pa je njezin prijedlog bio da se utvrdi da je ovdje došlo do povrede zakona. Suprotno tome članovi povjerenstva koji su svi redom kada se provodio selekcijski postupak na pitanje, sjećate li se jednog jedinog slučaja, pazite mi smo imali situaciju da je zbog jednog predmeta povjerenstva pala jedna vlada, ali na moje postavljeno pitanje tadašnjim kandidatima, sjećate li se jednog jedinog slučaja iz desetogodišnje prakse povjerenstva, oni su rekli pa zapravo nisu popratili. Na pitanje, pa dobro jeste li čitali godišnja izvješća koja se podnose HS-u, pa nisu ni to, pa jeste li pročitali odredbe zakona, pa to će ako budu izabrani. Evo to su kadrovi koje je postavio HDZ u jednu od ključnih institucija u trenutku kada na vlasti imamo političku stranku sa pravomoćnom presudom za koruptivno kazneno djelo. I onda još imaju toliko drskosti, bezobrazluka i gnjusnosti u sebi da kažu da je Marko Milić oslobođen od strane tog i takvog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ma bravo. Dakle, Hrvatska je doista postala država Marka Milića i svih ostalih koji za HDZ lijepe plakate ili rade neke druge usluge. I da, činjenica je jedan dio biračkog tijela upravo u tome vidi svoju snagu jer im nitko drugi ne može garantirati ono što im HDZ može, nitko drugi im to ne može isporučiti, to da dođete do nekakve pozicije, da se okačite na državnu sisu kao što je to jučer premijer poručio jednom saborskom zastupniku u jednom od svojih difamirajućih obraćanja, i što to govori o Hrvatskoj. Ajmo potjerati sve pametne i sposobne, njima ćemo poručiti auf wiedersehen, a državu ćemo ostaviti Marku Miliću i kineziolozima sa diplomom iz Travnika koji eto ishodili u jednu radnu subotu kao što je svaka radna subota na bilo kojem od uvaženih i cijenjenih fakulteta. Što je ovaj zakon u svojoj suštini? Nešto drugo nego novo uhljebljivanje jer da su stvarno tako stvarni i spektakularni rezultati sa ustrojem kakvog smo imali do sada, pa što bi onda bilo potrebno nešto mijenjati? Onda biste rekli, evo HDZ je ustrojio državu, pogle kako nam dobro ide, pa nitko ne mijenja pobjedničke boje, naravno da ne, ali za zaslužne kadrove treba formirati nova mjesta u nepotrebnim novim tijelima sa neograničenim brojem novih zamjenika jer mi imamo samo tu množinu imat će zamjenike. Kolko će ih imati? Pa kolko HDZ-u treba. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Sabina Glasovac i potpredsjednica Sabora, nadam se sad o temi jer ovaj prethodni govor nije bio uopće o temi. Izvolite. Hvala vam g. predsjedavajući. A tema je rastezljiv pojam u ovom HS-u, ali ali ono što je isto rastezljiv pojam je prisutnost i nužnost prisutnosti ministara ovdje u sabornici, iskazivanja poštovanja prema ovoj instituciji i saborskim zastupnicima kada predlažu i brane zakone, a očito je ministru Piletiću važniji ručak malo raniji nego ovdje slušati što zastupnici imaju za reći. Na samom početku želim reći da nešto o proceduri. Demokracija je procedura i unaprijed postavljena pravila koja vrijede jednako za sve. Zašto ovo? Zato što Vlada ponovno dolazi pred HS s s prijedlogom donošenja nekog zakona po hitnoj proceduri, a u ožujku 2024.g. je GONG objavio izvješće u kome je vrlo jasno naznačio da je nešto više od trećine zakona u 10. znači prošlom sazivu HS-a doneseno u hitnom postupku. Znači više od svakog trećeg zakona u ovom Saboru je donešeno u hitnom postupku. Također su upozorili da je učestala praksa donošenja zakona po hitnom postupku na neki način iskaz obezvrjeđivanja značenja demokratskih procedura, te sužavanje prostora za javnu raspravu o bitnim društvenim pitanjima. Također je istaknuto da je prekomjerno posezanje za ubrzanim zakonodavnim postupkom obezvrjeđivanje demokratske procedure i da su toga u zapadnim demokracijama itekako svjesni, naveli su primjer njemačkog Bundestaga koji u skraćenu proceduru u donošenje zakona može ići samo onaj zakon koji dobije podršku 2/3 zastupnika, 2/3, ne obične većine prisutnih zastupnika kao u HS. I jednako tako dali su vrlo jasan primjer kako su, u nekim zemljama se vode ozbiljne rasprave o riziku pri donošenju zakona u hitnom postupku po kvalitetu demokratskog procesa, ali ne samo po kvalitetu demokratskog procesa nego i po kvalitetu zakonskih rješenja, pa je tako recimo Odbor za ustav parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva 2008.g. objavio opsežan izvještaj o tome u kojem se između ostalog navodi mišljenje da ubrzani zakonodavni postupci pridonose dominaciji izvršne nad zakonodavnom vlasti. Jel nas to čudi u Hrvatskoj, zašto posežemo za hitnim postupcima i zašto u Velikoj Britaniji ovakvo postupanje pokazuje dominaciju izvršne nad zakonodavnom vlasti? Tome svjedočimo već godinama ovdje u Hrvatskoj. uključen./…procedurama koje nisu u skladu s duhom parlamentarizma ne nailazi na povjerenje građana, a istodobno slabi i njihovo povjerenje u demokratske Ustavni sud je RH, sad ćemo se vratiti u Hrvatsku, prije više od 10.g. utvrdio da on ne želi odricati pravo predlagatelju zakona i zakonodavcu da određene zakone donosi u hitnom postupku, ali samo iznimno i tu je Poslovnik, ali i Ustavni sud vrlo jasan da se zakoni po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu i kada se poseže za hitnom procedurom onda ti razlozi u prijedlozima zakona, ove koje dobivamo na naše klupe, moraju biti vrlo jasno obrazloženi. Mi smo imali zaista iznimne situacije u kojima smo van obrambene ugroze ili nekih gospodarskih tektonskih poremećaja, rizika od tektonskih gospodarskih poremećaja donosili zakon u hitnoj proceduri recimo koji su bili razložni, kada smo imali izvanrednu situaciju s pandemijom u covidu-19 ili kada je Hrvatska pristupala EU postojali su brojni zakoni i kratki odnosno kraći rokovi u kojima smo morali uskladiti naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU i i to tada nitko nije dovodio u pitanje. Međutim, ako pogledate ovaj prijedlog zakona i ako pogledate što piše u razlozima za donošenje zakona po hitnom postupku onda ćete vidjeti samo dvije proste, prosto prosto proširene rečenice. Prva je da donošenje ovog zakona se predlaže po hitnom postupku sukladno čl. 204. st. 1. Poslovnika HS, točka i druga, smatramo opravdanim donošenje ovog zakona po hitnom postupku budući da se njime uređuje ustrojstvo stručnih službi u Vladi, a radi učinkovitog nastavka rada tijela izvršne vlasti. A Ustavni sud je rekao prije 10.g. da relevantni razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku koje je nužno potrebno obrazložiti u prijedlogu samog zakona nisu ono dostatno samo se pozvati na Poslovnik ili potrebu hitnog postupka opravdati općim, neodređenim ili neuvjerljivim razlozima, a vi ste upravo to ovdje napravili. To je to što se tiče procedure, apeliram na vas da to više ne radite. Ajmo sada na ovu drugu stranu priče, na meritum. Nitko ne osporava, niti dovodi u pitanje pravo Vlade da stvara novi zakonodavni okvir ustrojstva i djelokruga vladinih stručnih, To je vaše pravo da to slažete jednako kao i ministarstva na svoj način, na način na koji mislite da će biti najoperativniji i najbolji za vaše djelovanje. vi načinom odnosno sadržajem koji predlažete šaljete određene poruke, pa ste danas poslali tako dvije poruke, da vam je jako hitno da se ovaj zakon donese među prvim zakonima u ovom sazivu sabora i drugo, pokazali su što su vam prioriteti. Vama nije hitno i bitno u ovom saboru doći s prijedlogom kako ćemo riješit problem nemogućnosti ostvarivanja predškolskog odgoja i obrazovanja, nije hitno ni bitno raditi na povećanju mirovina umirovljenicima, to nisu naprosto prioriteti, reagirati u ili izvijestiti barem HS što ćemo sa slučajem Petrokemija gdje vidi se da neke stvari izmiču kontroli, ali je hitno i bitno uz postojećih 6 vladinih ureda koja postoje osnovati još nova dva vladina ureda i to konkretno Vladin ured za socijalno partnerstvo i Vladin ured za odnose s javnošću. Podsjećam samo da mi dosada već imamo Vladin ured za zakonodavstvo, za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za ravnopravnost spolova, za udruge, Ured za opće poslove HS i Vlade RH i Ured za protokol. To je nekakva stabilna struktura koja sve ove godine besprijekorno funkcionira, e sada ćemo dobiti još dva nova ureda. Ono što bih, na što bih se osvrnula je jedna zanimljivost da kada je ministar predlagatelj govorio svoju riječ težište nije stavio na Ured za odnose sa javnošću nego na smokvin list u ovom prijedlogu zakona, a to je Ured za socijalno partnerstvo. Ured za socijalno partnerstvo, osnivanje tog ureda je zapravo vama samo smokvin list za osnivanje Ureda za odnose sa javnošću. Ja apsolutno niti nitko u ovoj dvorani vjerojatno nema ništa protiv toga da Vlada ima intenciju jačati tripartitno partnerstvo i socijalni dijalog i jačati spone između gospodarstva, sindikata i Vlade. Međutim, te spone se neće jačati davanjem, osnivanjem jednog ureda gdje će netko postati državni dužnosnik i državni tajnik, imati neke svoje zamjenike, ne znamo koliko nego se voljnost uvažavanja i socijalnog dijaloga i tripartitnog partnerstva zapravo vidi u nekim drugim stvarima koje vi u prethodnom razdoblju niste pokazali i zato su vaši argumenti ovdje nevjerodostojni. Jer nije socijalni dijalog i uvažavanje tripartitnog partnerstva činjenica da ste prilikom izrade uredbe o koeficijentima o složenosti poslova u državnim i javnim službama parcijalno nekim, samo nekim sindikatima davali određene podatke razdvajali važnost sindikalnih predstavnika i sindikata, odnosno članova različitih sindikata. Nije dobra volja prema sindikalnom partnerstvu, odnosno socijalnom dijalogu jednako tako niti vaš Prijedlog zakona o radu gdje ste odbijali sve naše amandmane koji su išli u korist upravo jačanja sindikata unutar radnih struktura, uspostavljanje nekih mehanizama koji bi smanjili užasno poražavajuću činjenicu da je nama više od 50% radnika u privatnom sektoru nepokriveno kolektivnim ugovorima i sindikatima. Vi ste iskazali nepoštivanje prema sindikatima i kada ste falsificirali potpis sindikata u znanosti i visokom obrazovanju na Sporazum o ukidanju dodataka na plaće što je pisalo u medijima. jednako tako ne vidim nekakvu volju za jačanjem socijalnog dijaloga kada dozvoljavate vašem gradonačelniku u Biogradu da, ne samo da ne povećava plaće odgojiteljicama u vrtićima, nego da uopće osporava njihovo pravo na sindikalno udruživanje i na sjedanje za stol i postizanje socijalnog dijaloga i potpisivanje nekakvoga ugovora. Tako da mi je vrlo bila zanimljiva ova Piletićeva nepodnošljiva lakoća postojanja koju je pokazao ovdje u svom uvodnom govoru kada je govorio zašto se donosi ovaj zakon. I evo sad će ovo beskrajno promijeniti odnos Vlade prema socijalnom partnerstvu, prema tripartitnom dogovoru i prema svom stavu prema sindikatima. Za to već sada imamo GSV, imali smo i ministarstvo i trebalo je pokazati dobru volju za time. Ali baš me podsjetio na Kunderu koji je onako nekakav sinonim za čovjeka koji je kroz svoja djela pokazivao uvijek strašan otpor prema autoritarnoj vlasti, prema totalitarizmu i prijezir zapravo prema osobama koje onako Mesijanski, Mesijanskim kompleksom pokušavaju uvjeriti javnost da ih žele voditi i da žele usrećiti druge, jer to me baš onako podsjeća na predsjednika hrvatske Vlade. Znači ovim zakonom se zapravo pokušava povećati broj državnih tajnika, jer poslije ovog zakona mi ćemo imati dva nova državna tajnika i jednoga za kojeg još ne znamo tko će to biti, tko će predvoditi Ured za socijalno partnerstvo. I drugoga gospodina Milića koji je u ovom trenutku na nekom koeficijentu 5,25, ima, nema status državnog dužnosnika, a ovim će dobiti status i državnog dužnosnika, ali i državnog tajnika. Drugo, mi nakon u ovom prijedlogu zakona ne znamo koliko ćemo još novih državnih dužnosnika dobiti kroz ove puste zamjenike. Znači u ovom trenutku glavni tajnik, odnosno tajnica Vlade Republike Hrvatske ima prema važećem zakonu samo jednog zamjenika, odnosno zamjenicu. Ovdje piše da će ih biti više, broja im se ne zna. Možda će ih biti koliko i potpredsjednika Vlade. Ako to bude tako, onda smo se usrećili sa novih 6. Tako da zapravo zanimljivo je to da ste brzo pohitali započeti ovaj mandat sa lex Milićem, iako smo onaj prethodni neslavno završili sa lex AP-om. I mi ovo ne možemo podržati način na koji ste pristupili predlaganju ovoga zakona, a ne možemo podržati niti razloge koje ovdje zapravo niste niti jasno definirali zašto sve ovo skupa radite, ali potpuno je jasno da je ovo lex Milić i da je jedina poanta cijele ove priče neću reći novo uhljebljivanje, ali zaista nešto od čega hrvatski građani neće imati puno koristi u svakodnevnom životu, ali će zasigurno dobiti **Reiner, Željko (HDZ)** Sad su me zamolili pa ćemo napraviti jednu kratku stanku iz tehničkih razloga. 12 i dvije minute do 12 i deset minuta.

Kolegice i kolege, evo molim vas još malo za strpljenje. Je prošlo 12 i 10, ali još ima malo problema, pa nadam se da neće dugo trajati. Evo ga, možemo nastaviti. Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti kolegica Dalija Orešković, izvolite. Bit ću vrlo kratka. Podržat ću sve što je rekla u ime kluba Sabina Glasovac. Dodatno ću osnažiti njezine riječi s jednom jednostavnom porukom, a to je da HDZ prije svega, treba pokazati poštovanje pa ga onda možda s naše strane i dobije, pritom ne mislim samo na poštovanje u retorici i u načinu s kojim se obraćaju kada s nama razgovaraju, nego poštovanje prema institucijama, pa tako i prema zakonodavnoj proceduri. U odnosu na ovaj Zakon koji se nepotrebno donosi u hitnom postupku, postoji još jedan detalj kojeg nismo spomenuli, a to je da nigdje ne postoji analiza zašto bi sada učinak svega što se najavljuje, je li, dobrog partnerstva i socijalnog dijaloga, bio ostvariv samo putem formiranja novih tijela. Nigdje je postoji ni informacija, da su, primjerice, sindikati predložili takvo rješenje, nigdje ne postoji analiza da će tako poslovi biti operativniji, nigdje ne postoji analiza je li potrebno 3, 5 ili 50 novih zamjenika ljudi kojima sada formirate urede, da bi bili bolje zbrinuti. Kada bi HS držao do svoje ustavne uloge, kada bi hrvatski građani držali do institucija, ja mislim da bi nas sve vilama najurili iz ove sabornice za svaki zakonodavni prijedlog koji bi mi prihvatili da o njemu uopće raspravljamo, a da za njega ne postoje suvisle, argumentirane analize u brojevima, u ishodima i o učincima. Da ne spominjem da čak postoji i zakon koji traži takvu analizu propisa, evo, ovo mi je drugi saborski mandat, nikada niti u jednom zakonskom prijedlogu o kojem se raspravljalo, koji se u konačnici i usvojio, takve analize nije bilo. A zašto nije bilo? Zato što je HDZ-u dovoljno da se ponaša kao siledžija na vlasti, zna da ima svoju poslušničku glasačku mašineriju i tako, nažalost vidi ulogu HS-a. Kancelar Plenković je rekao da za njegova dva čovjeka treba izmisliti nove funkcije, nove titule, oni će uhljebiti one kojima su, je li, zaslužni ili trebaju vratiti neke usluge i to je država po mjeri HDZ-a. Jednog dana će i to valjda stati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegica Selak Kolegice Orešković, doista je neugodno pratiti da se zakon donosi, ovakav tip zakona u hitnoj proceduri netom nakon održanih izbora jer pokazuje da su namjere bile časne i da je ovo toliko bitno, a smatra se da nije sporno pred očima hrvatskih građana, onda bi vjerojatno bilo doneseno i prije ovog izbornog ciklusa. Zašto ne, ako je to vaš prioritet? Međutim, jedno piše u samom programu, a drugo se ovdje događa u praksi. Stoga ću vas pitati, ovo nije iznimka, mi smo navikli na kršenje zakonodavne procedure u HS-u i na i na uopće kreiranje jednog lošeg okvira u kojem ne možemo niti ponuditi kvalitetne zakone pa čak i da se besramno ovako nešto predlaže po hitnoj proceduri ili da se zakoni uporno vraćaju na doradu u HS-u jer iz njih nisu izašli dovoljno kvalitetni. Kako to komentirate i zašto se predsjednik Sabora konačno nije odlučio da reformira HS na način da on i dobije i institucionalnu priliku bolje obavljati svoj posao … .../Upadica: Zahvaljujem kolegice. Mislim da ćete se složiti sa mnom ako kažem nešto skroz suprotno, ja čak mislim da je Plenković već reformirao HS time što time što ga je učinio jednim nepotrebnim tijelom. Naime, neke mehanizme smo viđali i u ranijim sazivima, ali Sabor nikad nije bio pokornija i njonjizanija institucija nego u razdoblju od kad je predsjedavatelj Gordan Jandroković. Dakle ovaj Sabor ne obavlja svoju zakonodavnu ulogu, da ju obavlja, onda bi ovakav zakonodavni prijedlog bio vraćen natrag zato što nisu ispunjeni uvjet za hitan postupak i zato što zakon ne sadrži suvislo obrazloženje. A zašto se uopće donosi u hitnom postupku? Pa samo zato da se namire oni koje Andrej Plenković s nečim želi nagraditi. Hvala.

i prihvaćanje neravnopravnosti u društvu i prema svim skupinama hrvatskih građana, ovisno o tome tko je podoban, a tko nije. 3,2, čista matematika, u odnosu na 2,1. 3,2 Ured za zakonodavstvo i savjetnik u njemu Vlade RH, 2,1 Odbor za zakonodavstvo i savjetnik u njemu HS-a. Vidite li bitnu razliku između te dvije institucije? Da, doista, jedna se zove ured, a druga se zove odbor. Posao jednako važan, ako ne i iz perspektive trodiobe vlasti i činjenice da smo mi parlamentarna demokraciji važniji u HS-u jer jer se ovdje često institucionalno brka red stvari. Mi smo zakonodavci, temelj vlasti. Mi kreiramo ovdje i to je ogromna odgovornost koja se često zanemaruje, preskače i shvaća ofrlje, kreira okvir po kojem će Vlada tek izvršavati, zato je to izvršna vlast, a svi se ponašaju i to je nasljeđe Andreja Plenkovića i njegova sadašnja praksa, kao da je Vlada temelj i Vlada glavna, dok je Sabor tek nešto sporedno što njoj povremeno mahne iz saborskih klupa. Situacija je zapravo suprotna. Sabor je onaj koji određuje pravila po kojima će ta ista Vlada smjeti postupati. Da se poslužim sa jednostavnom paralelom koju će svaki čovjek razumjeti, Sabor je majka, a Vlada je dijete. Majka govori što može, a što ne može, a dijete je ono koje, s obzirom na svoju dob i funkciju u društvu, smije isključivo slušati i takva bi trebala biti uloga HS. U odnosu na HS, da se poslužim jednom kolokvijalnom metaforom, situacija kod nas je suprotna, Sabor je u funkciji djeteta, a Vlada maćehe. I kada ovdje govorimo o onome što zorno prikazuje stanje u hrvatskom društvu 3,2 u odnosu na 2,1, ponižavanje saborskih službenika, naših stručnih služba u odnosu na one koje su bliske Andreju Plenkoviću očekujemo od onih koji predstavljaju ovaj zakon i zagovaraju da ga mi kao saborski zastupnici izglasamo ako se ne radi isključivo o protokolarnom sjedenju s druge strane sabornice računajući na sigurne ruke iz redova HDZ-a da nam objasne je li koeficijent koji se daje i sada ovime općenito predlaže s obzirom i na dva nova ureda prevelik za vladine službenike ili je premali za saborske službenike. Ili ćemo svi ovdje zažmiriti oči pred tom činjenicom i pristati na to da se ponižavaju naši službenici. Ali ne pristajemo mi samo na to ako će netko pomisliti da su mu oni nevažni i da može skrenuti nekim hodnikom kojim je sutra neće sresti. Mi ponižavamo sebe, jer oni nama dostavljaju prijedloge, zakone i omogućavaju da radimo kvalitetno. Ali ne ponižavamo mi ni samu sebe, jer možda je i to nekome irelevantno, nego ponižavamo građane Republike Hrvatske, jer smo njihovi zastupnici. I zajedno ovdje pristajanjem na ovakvu praksu omogućavamo da Sabor ostane ponižen i disfunkcionalan. Što ćemo mi u ovom novom sazivu doista učiniti sa Hrvatskim saborom? Gospodin Jandroković sada navodi da će konačno na neki način izmijeniti Poslovnik. On je to u istom, skoro istom sastavu odnosno iz svoje perspektive istom mogao učiniti u prošlom mandatu odbio je ne prihvatiti reformu Sabora koju sam ja predložila što mi on nije htio niti dozvoliti, nego sam se zato morala izboriti na Ustavnom sudu, nego samo prihvatiti prijedlog da se uopće krene u izmjene Poslovnika i na koji god način kroz Odbor za Ustav zajednički unaprijedi onaj nacrt koji sam predložila u kojem god to smjeru išlo. Nije se odlučilo popraviti Sabor na način da on postane protočno tijelo između građana i vlasti i konačno počne u praksi obnašati funkciju koja mu je Ustavom dodijeljena. I sada ovakvim postupcima, ovakvim koeficijentima i guranjem u hitnoj proceduri ovakvih zakonskih okvira imamo najavu da se ništa neće mijenjati niti u ovom sazivu. Nama je to neprihvatljivo. Hrvatski sabor je stoljetna institucija koja je bila čuvar hrvatske demokracije. Hrvatski sabor nije tek parkiralište za upitne ili islužene vladine kadrove čime ga nerijetko pokušavate učiniti, nego majka koja Vladi kao tek djetetu omogućava da uopće radi svoj posao na korist svojih građana. A mi te iste službenike koji bi trebali ucrtati temelje onog okvira po kojem ćemo mi kao zakonodavci svojim izglasavanjem i konkretnim prijedlozima funkcionirati ponižavamo. Istodobno ispada uvredljivo kada netko o ovom zakonu govori kao o lex Miliću. Pa što je to drugo? Pažljivo sam pratila i program Vlade i prethodno program HDZ-a, a među ta dva dokumenta kao što je svima poznato nema velike razlike. I nigdje ne piše da je prioritet ono ne samo što dolazi prvo na red, nego što ide hitno plaća Marka Milića. S time se niste hvalili u izbornom ciklusu. Na temelju toga niste dobili povjerenje, a sada nam je to prvo na dnevnom redu. Jer proći će 4 godine, pa će se ljudi teže sjetiti onoga što smo sada radili. Ovo nije samo kritika. Navela sam u svom govoru u ime kluba i ono što bi trebalo činiti, a to je u konstruktivnoj maniri da se nastavi dijalog između državnih službenika koji je prije covida bio prisutan i gdje se omogućavalo da oni razmjenjuju svoja mišljenja i iskustva kako bi kreirali kvalitetnije zakonske prijedloge koje mi ovdje povratno možemo unaprijediti i izglasavati i kako bi hrvatski građani imali pravnu sigurnost na temelju koje mogu planirati svoj život. I oni koji su u tom sustavu radnici, ali i svi oni koji su poslodavci od kojih se očekuje da imaju investicije koje su nemoguće bez sigurnog pravnog okvira. Nadalje, predložila sam i cjelovitu reformu Sabora da konačno ova institucija prestane biti najlošije ocijenjena institucija u hrvatskoj zemlji, da se osuvremeni, da postane protočna cijela između građana i vlasti, da njezini odbori mogu funkcionalno odgovarati vladinim uredima tako da i zakonski prijedlozi kad jednom stignu od Vlade imaju gdje matično biti primljeni. Mi na sve to šutimo, mi prihvaćamo da nećemo sustavno reformirati institucije, rješavati probleme nego ćemo parcijalno za početak i kao najbitnije istaknuti povećanje plaće Marka Milića. Ali ne samo povećanje plaće, nego i osiguravanje njegove budućnosti kroz unapređenje njegovog statusa. I tu ću zaključiti da ta slika nije samo simbolična nego i vrlo konkretna, jer ono što je Andreju Plenkoviću doista ovim potvrđeno najbitnije je PR mašinerija, dakle ne činjenice, ne djela, nego privid koji se kroz medijske manipulacije može stvoriti. I zato je danas prvi u redu nagrađen upravo Marko Milić. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Uvaženi državni tajnici. tajnici. … nešto reći o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi RH jer mislim da je ova rasprava oko nekih koje smo već vodili u proteklom razdoblju ide u krivom smjeru, ali očito da se neki ne mogu pomoriti s onime što su građani rekli 17.4., ne mogu ne mogu se pomiriti, a očito da i bježe od svojih unutarstranačkih problema, unutarstranačkih ajmo reći sukoba, pa im je lakše onda na ovakav način raspravljati o jednom tehničkom zakonu kojim se uređuje ustrojstvo Vlade koji su je i oni htjeli na neki način formirati, ali nisu uspjeli. I ko je kriv? Uvijek HDZ koji gubi izbore, ali formira vlade i to je očito sada postala konstanta. Upozorio sam kolege i kolegice iz oporbe da sa ovakvim načinom rasprava i u sljedeće četiri godine mogu očekivati sličan rezultat. To pokazuje iskustvo ne treba tu bit puno pametan jer jednostavno građani očito ne pokazuju dovoljno znatiželju za onime što oni nude kroz ovakve rasprave, a to je difamacija, pokušaj da se svaki zakon nazove leksonim da se o nekom pokuša obezvrijedit kao osobu na poslu koji on obavlja za javnost, za državu, za ne znam Vladu itd. i da su oni ti meritorni koji mogu ocjenjivati što je dobro i što nije da su oni izvor tih nekakvih pravih razmišljanja koji su najbolje i najpametnije. Ali narod to nije prihvatio, nema znatiželje za nekakvom, velike znatiželje za onime što govori gospođa Orešković koja je imala priliku u kampanji pokazati što zna i može. Sakrila se na listi SDP-a iza kršitelja Ustava, pozdravila njegov ulazak u politički ring. Rekla je tada je kandidatura Zorana Milanovića bila nužna, znači govorimo o pravu onima ljudima koji smatraju da su institucije urušene, kako ona to govori ili naša zastupnica ne jer taj ulazak nije bilo urušavanje institucija po njihovom. Znači njima je u tom trenutku bilo sve dozvoljeno jer mi se moramo vratiti u to razdoblje zato jer i to razdoblje je na neki način pomoglo da dođemo do ovog trenutka da možemo raspravljati o ovom zakonu. Vlada je tijelo koje smo ovdje izabrali i pokušava stvoriti tvoj konačni ustroj, ja mislim da je ovo konačni ustroj koji će funkcionirati sljedeće četiri godine. Imat će dva nova ureda, Ured za odnose s javnošću, Ured za socijalno partnerstvo i naravno odmah je veliki problem. A davno smo utvrdili da ovo niti da je ovo Vlada koja nije ni najveća po broju ministarstava u povijesti naših 16 vlada niti najmanja. Ima broj ministarstava koji je nešto veći od one prethodne dva ministarstva više, dužnosnika vidjet ćemo na kraju kad se završi imenovanja svih državnih tajnika koliko će toga biti, ali je sigurno manja od onoga što smo imali od kolega iz SDP-a koji nam predbacuju da imenujemo puno veći broj dužnosnika nego što je to ikada bilo. Sjetimo se dužnosnika i broja iz Vlade Zorana Milanovića pa to se mjerilo na stotine i naravno da bi oni to htjeli napraviti govorili su u kampanji kada su govorili da žele ukinuti ono što smo mi htjeli profesionalizaciju znači javne uprave kroz izbor ravnatelja uprava itd. da budu službenici ne dužnosnici, oni su već to cijelu kampanju … mi ćemo to kad dođemo ukinuti i stavit ćemo ih da budu pomoćnici ministara, a onda su oni državni dužnosnici. Narod to nije prihvatio, narod je rekao mi to ne želimo ne, međutim oni se i danas pokušavaju prati od toga jer očito to smeta. Onda ih smeta jedan državni tajnik sada više ili neki koeficijent, ja ga nisam ovdje pročitao, ali … znači izmišljaju, lažu. Neki su u kampanjama za predsjednika države, vidimo kolegicu Raspudić neka je, ali mislim da ćemo svaku njezinu raspravu slušati ili gledati u tom tonu. I mislim da bi bio red da kreneš od sebe onda i kažeš što sam ja to loše radio kad mogu to reći nekome drugome jer ako nam kolegica Orešković kaže o trgovanju utjecajem i mi smo slušali priče o trgovanju utjecajem kako se postajo predsjednicom Povjerenstva za sukob interesa znači iako to ne želi priznati ali činjenice govore drugačije. Čak i oni iza kojih su stajali u ovoj kampanji koji su zavali „Rijeke pravde“ su govorili o takvim osobama, o takvim zastupnicima sasvim nešto drugo. Bili su spremni napraviti jedan moralni sunovrat u toj kampanji da bi dobili povjerenje građana, Međutim, građani su rekli mi to ne želimo jednostavno su povjerenje dali nekim drugim strankama sigurnosti, dali su povjerenje stranci HDZ da ponovno sa drugim partnerima formira vlast i oni se s time ne mogu pomiriti iako su i oni htjeli s tim partnerima, ajmo reći ili strankama kao što je DP formirati također neku vlast. Imali su svoje prioritete što bi oni to radili, jedan od tih je bio da će ukinuti Ustavni sud kao veliki pravnici kao ljudi koji se zalažu za institucije države i da će sve ovlasti prenijeti na vrhovni sud, pa ne možemo to zaboravit, to je bilo prije svega dva, tri mjeseca, ne možemo zaboraviti što su govorili u kampanji jer na taj način im na neki način im određujemo od toga da su oni napravili nešto krivo jer taj atak na Ustavni sud do sada nije bio viđen u 30 godina naše države, nije bio viđen jednostavno nitko se nije usudio. Oni su smatrali da im je u ovoj borbi za vlast, za formiranje vlasti dozvoljeno sve, pa i ono što su govorili i o sucima Ustavnog suda i o samom tom Ustavnom sudu. Kada te izjave imate i kada one ostaju kao dio povijesti, nemate više što pričati o svom pravu na način da nas uvjeravate da ste vi jedini taj meritorni zastupnik ili političar koji drži do prava, do institucija itd.. U više navrata kažem pokušali su obezvrijediti kao što je i pokušava obezvrijediti ova dva ureda jer su bespotrebna eto to je njima način promišljanja, a najavljivali su puno gore situacije. Najava

je bila priča o tome da se želi stvoriti jedna autoritarna država u kojoj će vladati jedan čovjek koji silazi sa mjesta predsjednika države odmah na mjesto premijera i u kojem će se svi rasporediti i podijeliti vlast kao plijen i svi su se s time složili i Dalija Orešković, svi. Nećemo to zaboravit. Zašto? jer im je to tada bilo uputno. Možda su mislili da mogu dobiti građane, pokazuju mi izjave da su se nadali tome ne jer kaže gospođa Orešković, ovo je zadnji trenutak u kojem se može napraviti preokret za nas i one koji tek dolaze znači zadnji trenutak im je bio, da napadnemo sve institucije da možemo vladati. I što se desilo? Ništa, narod je rekao ništa za vas, ne, ostajete i dalje u oporbi da bi danas utvrdila da je ona zastupnica u nepotrebnom tijelu. Ja nisam zastupnik u ovom nepotrebnom tijelu i to je sramota da narod ili glasači nagrađuju takve političare. Htjela je u Europski parlament, to nije nepotrebno tijelo, htjela je bit predsjednica države, nije nepotrebno tijelo. Htjela je, ne znam gdje sve bit, u skupštini Ličko-senjske županije, nije .../nerazumljivo/... zastupnica u Saboru kaže .../nerazumljivo/... da radi i da prima plaću u nepotrebnom tijelu i da smo za to svi mi krivi osim tih i takvih zastupnika. To su loše riječi. Zato je ovaj Zakon po meni vrlo jednostavan tehnički, nije zaslužio ovakvu raspravu koju vodimo, nažalost, ovaj put i ovakve rasprave koje ćemo slušati, a slušali smo ih 4 godine, neki su otpali koji su se držali baš isključivo takvih rasprava, sjetimo se nekih kolegica kojih više nema, koje nisu se libile rabiti najgore izraze koje se nikad do sada nisu čuli u hrvatskom parlamentu do zadnjeg mandata i na taj način ih je narod odstranio sa političke scene. Probali su i dalje, nije išlo. Mislim da hrvatski građani itekako dobro vide što se događa i da su dali povjerenje onome što žele, a to je boljitak za standard, boljitak znači kroz još bolje, ovaj ustrojavanje društva, kroz bolje ustrojavanje političkog sustava i oni koji se tome budu protivili, nek se protive i dalje, ali nek imaju argumente jer ovo što govore je čisto difamiranje ili pokušaj obezvrjeđivanja pojedinaca, političara za neki mali sitni politički Mislim da je toga bilo puno i previše u prethodnom mandatu, ako nastave, mislim da će se ovaj isto dogoditi i u sljedećem izbornom ciklusu, a onda, mislim, tko bi vam trebao biti kriv? I ne slažem se s onim komentarom, komentatorom i analitičarom koji dolazi sa ljevice, da mu nije jasno zašto narod ne želi glasati za ovakvu oporbu, da mu jednostavno nije jasno. Mislim da je svima jasno zašto neće. Imamo više replika, prva je zastupnice Selak Raspudić. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** G. Boriću, vama čim netko posvećeno i angažirano obavlaja svoj posao saborskog zastupnika, odmah sve izgleda kao neka kampanja jer na to iz vlastite perspektive niste navikli. Ali pogledajmo malo što se događa u HS-u. Vi biste u kampanju za predsjednika RH, a nemate s kime pa je već izašlo 50 probnih balona. I tko zna, g. Boriću, možda morate malo pripaziti koliko ćete često i aktivno sudjelovati u saborskim raspravama jer možda baš na kraju vi budete taj kandidat taj kandidat kako je HDZ krenuo. Ili možda da se sami ponudite. No, za vas imam vrlo konkretno pitanje. Uporno govorite o kršitelju Ustava. Prema čl. 105 Ustava RH, Predsjednik Republike je odgovoran za kršenje Ustava i njegov opoziv pokreće sabor za koje je potrebno prikupiti dvotrećinsku većinu. Hoćete li preuzeti odgovornost za svoje riječi i pokrenuti opoziv predsjednika RH jer je on, kao što sami uporno ističete, kršitelj Ustava ili je to sve prazna prijetnja? **Reiner,

zastupnika oporbe ili vlasti i između Vlade i ministara i zastupnika oporbe, koje bi trebalo početi od toga da mi svi moramo uvažavati vas iz oporbe i biti uvijek na raspolaganju u smislu da možemo odslušati sve što vi nama izgovorite, a da mi na to nemamo baš neko pravo jako odgovoriti pa smo danas slušali i vaš napad na g. Jandrokovića gdje ste ga optužili kao predsjednika Sabora da je sve saborske službenike pustio niz vodu u odnosu na ono što radi Vlada i onda ste uspjeli utvrditi da on kao predsjednik Sabora nema pravo o tome uopće govoriti. Kad nekoga optužite da se niste pobrinuli za normalno funkcioniranje jednog sustava kao što je HS, za mene je to sigurno, kao i za g. Jandrokovića bila prilika da vam se odgovori. Tako da ćete i u ovoj kampanji čuti sve što trebate, bi se borite za sebe, a za nas u HDZ-u se ne brinite. Mi pobjeđujemo na izborima kako dolaze po redu. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić. Danas smo tijekom rasprave čuli kolege iz SDP-a kako im je jako važno objasnit hrvatskoj javnosti da oni u SDP-u nisu kršili Ustav tijekom kampanje za HS. Međutim, dokazano je da je predsjednik Republike kršio Ustav, a nije mogao kršiti Ustav sam, nije mogao bit sam svoj kandidat u izborima za predsjednika Vlade, morao je biti nečiji kandidat za predsjednika Vlade, a bio je upravo kandidat SDP-a. Čak su se i oni šalili i rugali svim građanima RH, mi imamo svog kandidata za predsjednika Vlade, ali ne smijemo reći tko je on. I onda je Peđa to izvodio skečeve kako bi privukao građane da izađu na izbore. Građani su pokazali što misle i o SDP-u i o kršenju Ustava i o takvom kandidatu za predsjednika Vlade koji su oni imali. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega. Na nama je da to ponavljamo jer se ljudi zaboravljaju i pokušavaju iz oporbe napraviti sve da se to zaboravi. Pa nisam ja došao na glavni odbor SDP-a i gurnuo Peđu ili ne znam, dan, dva prije toga i rekao ja ću biti premijer, kandidat za premijera nakon što je g. Grbin cijelo vrijeme govorio da je to on, pa najprije ujedinjene nekakve oporbe pa su se brzo raspali, pa neke razjedinjene oporbe, ali tako je bilo i sada kada mi upozorimo ili kažemo ili u tom trenutku državne institucije reagiraju kao što je reagirao Ustavni sud, idemo na omalovažavanje, idemo na to da ih pokušamo obezvrijediti kao ljude. Neću ni govoriti što su im govorili kao osobama. Pogledajte. Pa mi smo političari, može biti nešto dozvoljeno, ali to je bila sramota, sramota oporbe u RH koja se vidjela sada i nadam se više nikada na taj način. Da bi sada postali najžešći zaštitnici tog Ustavnog suda, ako ih slušate zadnjih nekoliko tjedana što oni to govore. Znači da su jednostavno shvatili, ali narod to više ne želi. Kada će shvatiti neki ovdje u sabornici da ovo što govore nema neki smisao postaje pitanje vremena. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Kolega Borić, tu se evo, danas govori o statusu glasnogovornika kao državnog dužnosnika, po novom zakonu odnosno izmjena, dakle on je i do sada prema Zakonu o pravima i obvezama državnih dužnosnika imao status državnog dužnosnika, međutim trebam istaknuti da je zadnjih nekoliko godina došlo do znatnog smanjenja državnih dužnosnika upravo kako bi se provela reforma profesionalizacije javne uprave, dakle svi pomoćnici ministara njih devedesetak su postali rukovodeći državni službenici. Time je dakle smanjen broj državnih dužnosnika. Žao mi je što ovdje nema danas, odnosno sad u ovom trenutku kolegice Selak-Raspudić pa bih iskoristio priliku i rekao da pokazuje osnovno nepoznavanje službeničkog zakonodavstva i uredbi s obzirom da nije jednak posao i savjetnika u Hrvatskom saboru, odnosno savjetnika u Uredu za zakonodavstvo. To se vidi iz samog i opisa radnog mjesta, a samim time i razlike koeficijenata. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Malenica, slažem se sa vama jer njihovo nepoznavanje sustava apsolutno protekle 4 godine u mnogim raspravama je dolazilo do izražaja. Ali ne možete ih uvjeriti da su najpametniji i da najbolje sve znaju. Jednostavno su bili takvi dok su još bili u ovoj skupini koja se zove Most. Sada kad su se odvojili očito da imaju neki drugačiji pogled na sve to, ali nije u redu da se pokušava difamirati ne znam ili napraviti neukim predsjednika Hrvatskog sabora koji jednostavno ima određena prava na svojoj poziciji i ima govornicu da govori o tome. I mislim da ova današnja rasprava je otišla u krivom smjeru zbog toga što oni koji su se nadali da će jednom moći predložiti ovakav Zakon o Vladi nisu došli do toga. Ovo nije predloženi zastupnik, ni klub zastupnika, ni netko treći, nego jednostavno Vlada koja je to mogla. I ako oni ne razumiju da Vlada to može tko im je kriv, ali očito da želimo bolje partnerstvo još sa socijalnim partnerima, ali da one politike koje vodimo promoviramo onako kako treba prema javnosti. I tu je jedini njihov problem. Hvala. Poštovani kolega Boriću mi dopuštamo vama vaše interpretacije rezultata izbora, dopuštamo i to ako vam to toliko znači da vam čestitamo, da kažemo da ste sastavili Vladu da smo izgubili izbore. Dakle, nemamo nikakav problem s tim, ali imamo itekakav problem s tim da prva odluka ove Vlade Domovinskog pokreta i HDZ-a bude dizanje plaće Marku Miliću. Gdje je odluka o slanju vojske na državnu granicu zalagao se i Domovinski pokret za to da se zaustave ilegalne migracije, gdje je povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a za naše paušalne obrte to su zagovarali i HSLS i DP na 60 000 eura. Što je sa uvođenjem jedinstvenog dječjeg doplatka, snažnih demografskih mjera? Pa sramota je, dakle da vi nakon izbora sve što radite postavljate Pupovca na čelo Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine i Miliću dižete plaću. I to je ono što vi hrvatskim građanima nudite nakon parlamentarnih izbora i europskih izbora. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Kada je Hrvatska demokratske zajednica sa strankom Most formirala dvije Vlade na početku smo uvijek davali Zakon o Vladi i ustrojstvu Vlade na način da znamo kako ćemo se posložiti i raditi. Most je bio dio tih većina dok ih nije odlučio srušiti prvi i drugi puta i odlučio se biti ja to već sada mogu reći i profesionalna oporba. sad su to već ugovori na jedno duže vrijeme gdje se profesionalno nalazimo u oporbi i želimo docirati svakome tko nešto može i zna i tko dobije povjerenje hrvatskih građana. Moj savjet vama kolega Grmoja prestanite plakati, izbori su završili, Domovinski pokret ne želi sa vama ništa više. I jednostavno to što radite već vam je na prvim sljedećim izborima pokazalo da nestajete. To što ste vratili Mira Bulja u stranku da vam sad on pokušava vratiti nekakav, to je vaš problem. Ali vi imate puno problema u toj stranci i sad je samo pitanje tko je sljedeći predsjednik i kako staviti Božu Petrova na mjesto predsjednika. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Boriću ja bih samo počeo jednu rečenicu da ste cilo vrime samo govorili o oporbi i kako ste pobijedili izbore. Nisam ja kako ste vi dobili. Niste vi dobili izbore. Vi ste sastavili vlast sa strankom Domovinskim pokretom koji su rekli za Plenkovića, evo Ćipe nema ovdje, da je lopov, da slavi pad Vukovara sa Stanimirovićem šta ja nikad nisam rekao. Ali je to Ćipe govorio, da će prvi potez biti zaštita hrvatske granice, hrvatski vojnik na hrvatsku granicu, da će maknut ovu ogradu ovdje ispred jer je, zaštitili su svoje stražnjice ovdje na Markovome trgu i brojne druge mjere. Nismo mi to rekli pahuljice Plenkovićeva. I mi, bolje je izgubiti sve, ne trebamo bit uopće u Saboru, ali čist obraz je puno bitniji, puno bitniji.

tumačenju, a nekakvoj logici onda ni vi niste pobijedili u gradu Sinju za gradsko vijeće, nego ste jednostavno izgubili, ali ste sa SDP-om formirali vladajuću većinu i donosite odluke. Eto, tako da što bi ja sad na to trebao reći? Znači nije vam problem, vama biti u koaliciji sa SDP-om i donositi odluke za građane grada Sinja i nitko vam za to ništa ne može reći. Ali vama je sve ostalo problem. Jednostavno ne možete se pomiriti sa time. Pa Nikola Grmoja je bio taj koji je sebe promovirao na mjesto kandidata za premijera propalo, znači. Rezultati koji su trebali biti pobjednički nisu se dogodili, dogodio se raspad Mosta nakon izbora, otišli su ljudi koji očito sa vama više ne mogu napraviti ništa kao i prije u prethodnim mandatima. Ostaje gola bitka za to da ostanete profesionalna oporba u Hrvatskom saboru koja će iz dana u dan malo informirati javnost o nekim novostima u Republici Hrvatskoj.

još ponavljam da ljudi dobro zapamte Plenkovićeva pahuljica ali je poveznica sa SDP-om, tako da ga moram povezati. Gradonačelnika grada Sinja sam dobio izbore sa imenom i prezimenom. Andrej Plenković nije imenom i prezimenom dobio većinu glasova građana Republike Hrvatske, nego je dobila političke opcije koje su bile protiv Andreja Plenkovića i HDZ-a. Boriću protiv. I za vas su digli. Gdje bježiš? Ne bježi! Sjedi! Di ćeš? Di bižiš? Vidi. …/Govornik se ne razumije./… pa di ćeš? Šta ti je? Šta si se zaobada ko' kravica ona Butkovićeva. Na žalost Butković je i falio, nije bila krava, nego june. Ono je u Butkovića june. Ja ne znam od kad se junad muzu? U nas se krave muzu. Proglasio Butković toliko o kampanji, poznavanju materije. Umjesto kravica rekao je Butković ono bio junac. Toliko o tome. Vratite se, vratite se da čujete. Znači cijelo vrijeme ministar za uljepšavanje stvarnosti kad bude ministarstvo sad prošireno ili ovaj lex sad Milić u biti. Državni tajniče dajem vam prijedlog da proširite u Vladi jedno mjesto za uljepšavanje stvarnosti da bude ured i da bude na čelu toga ureda Josip Borić. Evo to je moj prijedlog i sa puno većim. E a Miro Totgergeli, moj imenjak, vidite da je nasmijan i veseo. Znači cijeli dan govorim ovdje o vrlo bitnim stvarima. Žao mi je što kolege iz Domovinskog pokreta, evo kolega Tokić, kolega koji su u HDZ-u se na to žalio, proganjali, izbacili iz gradske uprave. Ali je činjenica da je žalosno i sramotno da smjer politike hrvatske Vlade bude smjer prva odluka lex Milić. To nije dobro i to nije pošteno prema svim obećanjima koje ste dali. Ovdje su se spominjali paušalci, naši obrtnici da je 39000 eura se digo neoporezivi dio na 60 000 eura. To je rekao i Mario Radić iz Domovinskog pokreta i cijeli Domovinski pokret. To je rekao Dario Hrebak iz HSLS-a. To su svi govorili zbog čega to nije prva točka. Zbog čega nije prva točka ugroza nacionalne sigurnosti, jer ilegalni migranti prelaze granicu bez ikakve kontrole. Kad sam govorio o ovoj temi da je država obavezna zaštititi Schengen najveću, najveću povijesnu odluku koju je ikad Plenković napravio da smo mi ušli u Schengen uz ukidanje hrvatske kune šta je po meni jedna od najgorih od početka od samostalne Republike Hrvatske, sigurnost na prvom mjestu. Mi imamo danas ulaske ilegalnih migranata bez ikakve kontrole. Imamo agencije koje uvoze radnu snagu, a članovi su HDZ-a. To je vama bitno. Da li je to smisao? Imamo dvije trećine Hrvatske prazne, imamo uvoz nikad veći poljoprivrednih prehrambenih proizvoda koji su štetni. To ovaj Sabor mora odlučivati, a ne samo da se mi pozivamo na 12 europarlamentaraca koje smo sad vidjeli i tko zna kad ćemo ih više vidjeti. Ovo je najveći Dom hrvatskog naroda. Niti Beograd, niti Budimpešta, niti Bruxelles, ni Washington. Ovdje je ključ, ovdje je narod bira svoje zastupnike, nego se mi omalovažavamo. Mi jesmo Europa, mi jesmo za suradnju ali nismo da budemo samo i isključivo njihovo tržište i eksploatacijsko polje. kako je moguće državni tajniče, vi govorite ovdje o povećanju radnih mista. Zašto trgovkinja u Hrvatskoj ima naše sestre, matere naše obitelji imaju plaću 4 puta manju nego trgovkinje odakle dolaze ti trgovački centri. To mi recite? Zašto je čokolada 5 puta skuplja, a lošije kvalitete, umotana u isti celofan iz zemlje iz EU koja se prodaje u hrvatskim trgovačkim lancima. Zašto imamo najviše oboljelih od teških tumora i bolesti? Kažite mi! Zašto uvozimo ono što tamo ne žele da jedu prehrambene proizvode tretirani glifosatom. Ja vam govorim, jer su lobiji izlobirali to. ste zaštitili radnika, niti poduzetnika, niti obrtnika i vama je prva mjera Milić. Vidi zaslužnika hrvatskoga! Hoćemo mu bistu stavit ovdje ispred Markovoga trga? Pa spustite se malo među narod, otiđite malo među te nerazvijene krajeve pa ćete vidjeti šta znači nad sigurnost ljudi kada mene zovu u noćnim satima kao gradonačelnika da su ilegalni migranti, boje se njihova djeca doći iz škole. Kako se taj roditelj osjeća? Prva mjera i prvi zakon Milić, lex Milić, zaslužnik hrvatskoga naroda! Pa imate li i malo obraza vi kolege iz Domovinskog pokreta, nema ih ovdje, koji ćete glasati za ovaj zakon? Prva mjera moj kolega i suborac Ćipe ovdje je snimio da će ova ograda vrcat vanka, da je Andrej Plenković lopov, da je Andrej Plenković triba dignut kaznenu prijavu, da Andrej Plenković slavi pad Vukovara i HDZ. Pa nije to, Borić nema ga još, uteka je. Pobjeguša! Više nije Snjeguljica Plenkovićeva, nego pobjeguša! Mukom junaci zamukoše! Bolje i izgubit izbore, ne bit u ovome Saboru. Ali nije europarlament ključan je ovaj Dom. I kad to Hrvati i hrvatski zastupnici shvate onda smo mi ljudi koji će braniti interese kod odabranog naroda, interese hrvatskog naroda. Ja ne mogu i dalje shvatiti, ne mogu shvatiti da ljudi koji su birani u ovaj Sabor po načelima branjenja interesa hrvatskih građana i njihovih koalicijskih partneri, da kolega Peternel doša prvi zakon koji podržaju je zakon o Miliću i njegovim pravima. Evo ja znam kolega Peternel, tada je taman izašao iz SDP-a mi je, kad sam ovdje imao govor rekao Miro Bulj piva o škojima, populist, o ovome, o onome. Pa kolega Peternel jeste li vi rekli i kazali da je Andrej Plenković, tj. član vaše stranke lopov? Jeste li vi rekli da je Andrej Plenković čovjek koji slavi pad Vukovara sa Stanimirovićem i tu je bio jumbo plakat. Jeste li vi digli kaznenu prijavu zbog izdajničkih politika i tko je sad populist? Tko piva o škoju, tko piva o brdima, dolinama i moru? A ja kao populist sam se kandidira za jedan grad, nisam klekao pred niti jednoga premijera i ministra nego se borim i vrlo, nije lako, nije lako, i posta gradonačelnik, a ti koji su mene prozivali populisti, dokopali se Sabora i miruju. Miruj. I glavna kampanja koja je dobila izbore u HDZ-u je kravica. Butkovićeva, ono je junac. Pa narod, jeste li vi bili slipi?

Možda to zna Butković, ne znam. I to narod uopće nije primijetio i narod mu da glasove, mislim, tako ste dobili izbore. Dragi moji građani… Možete li virovat da danas imamo prvi zakon i smjer ove politike je uređenje pravnog statusa, povećanje plaće Miliću? To je mlad dečko, ne znam, poznajem mu drugu nekakvu, kao zaslužnik, ajde, reći ću zaslužnik, neću ići toliko daleko koliko je predsjednik Republike. Znači neću ići. I žao mi je, još jednom napominjem šta je Plenkovićeva pahuljica zvana pobjeguša Ivan, ovaj, zastupnik Borić Josip uteka odma kad sam počeo govorit postavljenom pitanja, cilo jutro se uzbrojio. Boriću, niste dobili izbore, svi koji su glasali za Most, Domovinski pokret, sve političke opcije koje su sada u oporbi, glasali su protiv ove politike HDZ-a i to je činjenica, a oni šta su izdali, slobodno neka se sad trube .../Govornik se ne razumije./... o populističkim nekakvim stavovima. Hvala vam lipa.

Vi i kad bi se pričalo o zakonu o uzgoju gljiva, vjerojatno bi pričali o Domovinskom pokretu. Ta opterećenost vaša mostovska sa Domovinskim pokretom meni je izuzetno simpatična, samo vas moram podsjetiti da su sve kampanje trenutno završile, neko vrijeme nemamo kampanja, treba se nešto ozbiljno i raditi. Građani su na ovim izborima, kao i na prošlim, prepoznali da je Domovinski pokret stranka koja zaslužuje povjerenje, prepoznali su isto tako, da ste vi kao član sad novopečeni Mosta u sjajnoj suradnji sa SDP-om pa kad spominjete SDP onda možete krenuti iz vlastitog dvorišta, da ste vi kao Most na nacionalnoj razini planirali vladu sa SDP-om i pričali o vladi bez ideološkog smjera, da su vas napustili najpopularniji ljudi koji … .../Upadica: Hvala. Hvala.

čemu je povrijeđen Poslovnik? **Račan, Ivan (SDP)** Čl. 238. Kolege Peternel govori apsolutnu neistinu. SDP sa Mostom nije planirao vladu, prema tome, laže. Hvala. Dobro, to nije ovaj povreda Poslovnika. Kad bi svaka laž izrečena ovdje bila povreda Poslovnika, bojim se da bi sve drukčije izgledalo pa vam moram dati opomenu. Ovaj, a sada je odgovor na repliku kolege Bulja. Peternel, da zna narod jedan od ključnih ljudi SDP-a, poglavito kod glasanja, kad je bilo glasanje o, tj. kad je bilo definicija braka da se umetni kao brak među muškarca i žene u Ustav, ti, vi ste bili jedan od ključnih ljudi protiv toga, to narod mora znati! Da ste vi SDP-ov. Što se tiče mene, kolega Peternel, ja sam u županiji nosio listu županijsku i rekao sam sa svima osim sa HDZ-ovim Kerumom. Ja i sa Bobanom, Sanaderom i Plenkovićem ni u snu, od SDP-a do HČSP-a i svi su na to pristali, znate tko nije prista prije 3 godine? Samo Domovinski pokret i održali ste Bobanovo i Sanaderovo koje je rasturilo Splitsko-dalmatinsku županiju, a vi nastavite stazama revolucije kao dobri stari SDP-ovac. **Reiner, Željko Kolega Bulj, ako možete, evo, kroz nekoliko misli građanima koji prate ovu raspravu, koliko je smislena ili nije, cijeli dan, o tom-potom, neka drugi sude, ali npr. ako možete ljudima objasniti koji smisao je zakona, dakle o kojem raspravljamo, s obzirom da mnogi kažu da se po jutru dan poznaje, je li ovo dobra poruka hrvatskim građanima osnivanju ureda, koeficijenata, itd. ljudima oko najbližim suradnicima Andreja Plenkovića? Evo sad će kolega Bulj kroz nekoliko misli to objasniti. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Evo, pošto mi je dozvolio vitez, predsjednik Sabora vitez od jeruzalemskog groba, možemo istambulskog, potpredsjednik HS-a, kolega Miletiću, ja bih samo htio reći da to i je problem šta je današnja poruka da se raspravlja prva točka i smjer Vlade HDZ-a, Domovinskog pokreta i SDSS-a, 3P, da je smjer te Vlade Milić. A imamo naše OPG-ovce, tj. pardon, evo, moramo i o OPG-u, možemo o poljoprivredi, možemo o uvozu, možemo o našim socijalnim mjerama koje smo obećavali, dječjem doplatku, našim poduzetnicima koji je bilo obećanje DP-a, HSLS-a jedinstveno da će povećati .../Govornik se ne razumije./... dio za naše paušalce i sa 39 na 60 tisuća eura, ali prva točka, u tome i je problem i samo ste to tribali priznati,

Samo molim vas, uključite se./... Cijelo vrijeme, 238, g. Bulj iznosi neistine. Dakle ovdje se ne radi o Vladi HDZ-a, DP-a i SDSS-a, SDSS je oporbena stranka, a g. Bulj za svoje neistine dobiva konstantno račun od birača. G. Bulj, kako je Most prošao na europarlamentarnim izborima?

Cijelo jutro ste u nekoliko navrata ste govorili kako HDZ nije dobio većinu na parlamentarnim izborima održanim 17. travnja, odnosno osporavali ste prelaza preko 50%. Analogno tome, evo, ja bih vas pitao, smatrate li se vi legitimnim gradonačelnikom grada Sinja. Naime, grad Sinj ima 21 tisuću, vi ste 2017. g., izašlo je na izbore 11 200 građana grada Sinja, vi ste u prvom, '21., ispričavam se, vi ste dobili 4800 glasova u prvom krugu, što iznosi 22%, a u drugom 6 tisuća glasova, znači 28% 28% glasova ukupnog broja stanovnika grada Sinja. Smatrate li se vi legitimnim onda gradonačelnikom Sinja? Ja vas držim da jeste. (MOST)** Hvala lijepo. Nije mi jasno pitanje. Nikad veća izlaznost u Sinju nije bila u povijesti i nikad nije dobio više glasova ni u prvom ni u drugom krugu od kad se bira u gradu Sinju, to možete provjeriti. Toliko o tome, tako će vam bit i iduće godine ako ja budem kandidat, samo ne znam, vidjet ćemo šta ćemo sa županijom jer više mi je puna kapa te faraonske tvorevine i tako, nemojte me puno škakljat. Bolje odmaknite se od mene i pomuzite junca Butkovićevog, utvrdite, dokažite Butkoviću na čemu je dobio kampanju, vi, HDZ da je ono junac, da ono nije kravica. Ako, evo, i kolega Peternel i vi imate istu nekakvu politiku. Istu nekakvu priču. To je san koji je ostvario ovdje Peternel, da sidi u Saboru, to je njegov san jedini. Nema on snage bit izvršna vlast. Nema on snage bit gradonačelnik. Nemaju to snage. A mene prozivat populistom i mene govorit kao nekakvi gubitnik, pa rađe ću, kolega Peternel, izgubit izbore nego biti kao vi.

U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Sabina Glasovac

U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjever završno će govorit poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. poštovane kolegice i kolege,

(HDZ)** Sad ćemo se vratiti na našu točku i nastaviti sa pojedinačnom raspravom, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Miro Totgergeli. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, danas raspravljamo u stvari o jednom tehničkom zakonu jer Vlada ima pravo posložiti onako kako misli da je najbolje za funkcioniranje Vlade, međutim rasprava kao što ste i to već poštovani potpredsjedniče rekli otišla je u nekom drugom smjeru. Izgovorene su neke teze na koje je nemoguće odgovorit samo kroz repliku ili povredu Poslovnika pa sam se zato i odlučio za ovu pojedinačnu raspravu. Jedna od najviše i najčešće izgovorenih teza danas je da je ovo prvi potez Vlade Vlade kao da HDZ je sad nakon dugo vremena u oporbi došla na vlast, formirala Vladu i prvi potez Vlade je upravo ovaj tehnički Zakon o ustrojstvu vlade i to je jedino s čim se Vlada Andreja Plenkovića bavi. Međutim, ovo nam je već treća vlada i prolazili smo u prvoj vladi kroz mnoga krizna stanja od Agrokora, onda od brodogradilišta gdje su dana jamstva upravo prošle vlade koja, temeljem kojih je Plenkovićeva vlada nakon toga morala isplatiti skoro jedan Pelješki most bankama za ta brodogradilišta. Poslije toga covid kriza u kojoj opet od stane oporbe smo bili napadani da dajemo novce privatnim poduzetnicima za plaće radnika dok oni ne rade. Kako to sad iz proračuna isplaćujemo privatne poduzetnike, onda kad su to svi drugi počeli raditi u Europi onda su nas nagovarali dajte još više, a već tad smo odrađivali ono što je socijalno partnerstvo, a sad je samo Vlada prepoznala da joj treba i ured za socijalno partnerstvo pa radi još iskorak dalje temeljem ovog tehničkog zakona. U prošlom sazivu imali smo rat u Ukrajini i energetsku krizu kroz koju smo prošli praktički neokrznuto, a građani kroz to cijelo vrijeme imaju istu cijenu i plina i struje i benzina i nafte itd. Dakle, BDP nam raste, a jučer vam je upravo objavljeno i ovo o čemu je i Marko govorio 822 milijuna eura odobrena peta rata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a i taj Nacionalni plan oporavka i otpornosti nije došao slučajno. Dakle, to su sve ono što je ustvari radili vlada HDZ-a 8 godina i imamo jedan kontinuitet, a ne sad to je prvi potez Vlade. Dakle, ta teza vam uopće ne stoji. Druga teza koja se danas cijelo vrijeme nameće je koalicija između Domovinskog pokreta i HDZ-a. Imali smo izbore za HS, izbori završili, prebrojani glasovi, došli mandati saborskih zastupnika i HDZ i DP dogovorili se i napravili koalicijsku Vladu i sad pogotovo kolege iz Mosta optužuju kolege iz DP-a da su prevarili glasače. Indirektno optužuju i nas iz HDZ-a da smo prevarili glasače. Međutim što je najbolji test jesmo li ili nismo prevarili glasače. Pa upravo izbori. dva mjeseca poslije provedeni drugi izbori. Kažu neki nije velika izlaznost 21% pa solidna anketa 21% građana RH. I šta je, šta su građani RH 21% rekli da Domovinski pokret još raste u odnosu na prošle izbore, HDZ isto, a Most koji nas najviše napada tj. najviše napada DP da su prevarili birače nije prešao ni prag od 5%. Evo to je sad već druga teza koja je osporena u stvari u ovoj današnjoj raspravi i sjećam se rasprave kad smo raspravljali o formiranju izbornih jedinica o Zakonu o izbornim jedinicama za Hrvatski sabor upravo u ovom saboru. Sa strane oporbe tada smo napadani da slažemo izborne jedinice tako da eto baš to nama ide na ruku itd., slagali smo ih onako kako se jedino i moglo to se i pokazalo. Nismo mogli tad napravit jednu izbornu jedinicu jer nam to Ustav ne dopušta jer u Ustavu lijepo piše da građani koji imaju svoje prebivalište u RH glasaju po jedno, a oni koji nemaju prebivalište na teritoriju RH mogu birat zajedno samo tri predstavnika predstavnika u HS, dakle hrvatski državljani koji nemaju prebivalište na teritoriju RH. Prema tome nismo mogli napravit jednu izbornu jedinicu, ali gle čuda poslije provedenih izbora za HS gdje smo gdje smo pobijedili, napravili Vladu između dvojih izbora, između izbora za HS i Europski parlament došli smo na izbore gdje je jedna izborna jedinica. I šta se sad dogodilo? Hrvatska demokratska zajednica od 12 dobije 6 pa sad ispada da smo mogli po Ustavu napravit jednu izbornu jedinicu za cijelu Hrvatsku za Hrvatski sabor pa to bi HDZ-u bilo još i bolje jer bi mi sad imali 50% u Hrvatskom saboru. Sami. Eto vidite sam kud vas vode teze kad samo nas napadate bez pravih i ozbiljnih argumenata, a građani na kraju pokažu da to što vi pričate se s tim ne slažu. Tako i sa ovom tezom oko Domovinskog pokreta i gdje Most napada Domovinski pokret, a na tim izborima ne prijeđe ni prag, pa po da je jedna izborna jedinica bila i za Hrvatski sabor, mi bi danas ovdje sjedili bez zastupnika Mosta. to je otprilike stanje koje se dogodilo temeljem provedenih izbora za HS i izbora za Europski parlament, a danas u stvari raspravljamo o tehničkom zakonu gdje je uvijek bilo normalno da na početku nakon jednog izbornog ciklusa, na početku novog saziva sabora ili čak ne samo na početku novog saziva sabora nego i tijekom nekog mandata ako se preslaguje nešto u Vladi da onda se dođe pred HS sa zakonom gdje se izglasa ustroj onako kako je za Vladu i one koji obnašaju vlast po njihovom mišljenju najbolje. Hvala vam. Imamo nekoliko replika, prva je replika kolegice Marić. Ma Marković. **Marković, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine Miro, ja ću osporit vašu osporenu tezu kako ste rekli, osporavali ste sve teze pa kazali ste da imamo niže cijene svega, svega. Ja apsolutno ne smatram da je to istina. Prije za 100 eura ste mogli doć u trgovinu i jedva izgurat kolica iz dućana, danas to sve stane u jednu kesu. Hvalite se većim bruto plaćama, a te cijene koje su u trgovine koje su doslovno eksplodirale jednostavno se ne mogu pokrit iz tih plaća i također pozvala bih vas da dođete na otok. Ja sam jučera bila u trgovini u Zagrebu, meni se činilo da sam u drugoj državi. Znači ja nisam mogla vjerovat kolike su razlike cijene u Zagrebu hrane i kolike su razlike cijene na otoku, a znate da otočanima nije lako živjeti. Svi se ovdje zalažu za otoke, a kad dođe ljeto ionako skupe cijene eksplodiraju 20 do 30%. Hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marković, mislim da me niste baš najbolje slušali. Pričao sam prije svega o energentima. Činjenica je da je bila ogromna energetska kriza i da su cijene raste po 5, 6 puta, a da naši građani u RH porast porast tih cijena nisu uopće osjetili i misli su da je to skroz normalno da cijena benzina, dizela, struje i plina bude cijelo vrijeme ista. S druge strane istina je da su rasle plaće i istina je da su rasle i cijene jer postoji inflacija. Međutim kad usporedite u vremenu od godinu dana koliko su rasle cijene i koliko je rasla inflacija, onda vidite jedan nesrazmjer da su, koliko su rasle plaće i koliko je rasla inflacija, onda vidite da su plaće rasle značajno više nego što je rasla inflacija. E to su pokazatelji koji dolaze na osnovu onih pokazatelja koji idu iz sa terena iz dućana, na osnovu artikala koji se prate …/Upadica Reiner:

apsolutno ne stoji to da su bruto plaće rasle jednako koliko su rasle cijene hrane, rekla sam u svojoj …/Upadica Reiner: Dobro to nema veze sa dižite ili ne dižite povrede poslovnika. Dajem vam opomenu. Ali lijepo vas molim sve skupa da se držimo poslovnika jel. Kolega Mažar ima repliku. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa očito vidimo da kroz cijelu raspravu postoje razlike u viđenju nekih stvari ili poimanju istih, ali postoji dakle i činjenice. Ono što možemo vidjeti ovih dana da se program HDZ-a koji je dobio najviše povjerenja hrvatskih građana ispunjava. Dakle, od drugog najbržeg gospodarskog rasta u EU koji je četiri puta brži od EU od pete rate koji smo prvi u EU dobili sada 822 milijuna eura za provedbu NOOO-a i reformi do i najbolje turističke sezone pa i 15 milijardi eura u plusu od povlačenja europskih sredstava. I da, građani gledaju razlike, građani gledaju činjenice. Razlike su i te što ćemo mi zajedno sa našim građanima navijati sa ponosom za hrvatsku reprezentaciju dok će ovi drugi braniti vaterpolistima da se dočekaju na Trgu bana Jelačića, braniti Splićanima da budu na Rivi, ha građani će onda odlučivati i o razlikama i o postignućima. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Da, poštovani kolega u pravu ste, imamo različite poglede ovdje kad raspravljamo u Saboru, međutim građani su ti koji na kraju onda ocjenjuju ko od nas govori istinu, ko od nas govori argumentirano, a tko prikazuje tu istinu na onaj način kako si ju je zamislio u glavi. Dobar primjer je i kad su krenuli u kampanju za parlamentarne izbore, SDP je tad prvo tvrdio da predsjednik Republike Milanović da ne krši Ustav, da to u Ustavu nigdje ne piše i tako redom, međutim kasnije, sad, pogotovo evo i danas su cijelo vrijeme pričali mi SDP, mi nismo kršili Ustav, a ustvari su kršili zajedno Ustav sa predsjednikom Republike jer nije on mogao sam kršit Ustav. Dakle, to su ta različiti kriteriji, međutim građani to prepoznaju i na kraju ipak dva puta za redom u samo dva mjesaca HDZ pobjeđuje. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Babića. dosadašnjoj državi u zadnjih 30-ak godina, sve županijske skupštine, sva gradska vijeća, sva općinska vijeća u našoj državi odnosno pobjednici izbora župani, gradonačelnici, načelnici donose odluku o unutarnjem ustrojstvu da bi svoje poslove obavljali na najbolji način i u interesu svojih građana. Evo ja vas pitam ima li negdje od navedenim skupštinama i vijećima gdje opozicija donosi odluku o unutarnjem ustrojstvu u tim institucijama? Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, kolko ja znam stvarno svaki put se i na lokalnoj razini upravo događa ovo što ste vi naveli 4. saziv HS-a sjećam se kad sam prvi put došao u HS isto smo prvi put, prvo raspravljali o Zakonu o ustrojstvu Vlade, međutim samo je to tad puno duže trajalo jer su nam partneri tad trebali bit kolege iz Mosta. Tako je bilo i drugi put. Svatili smo nakon toga da s njima je to više nemoguće, sad imamo partnere s kojima smo to napravili u vrlo kratkom vremenu i jedino što kolege iz Mosta žulja u cijeloj ovoj priči je što smo mi uspješni, a oni ne mogu preć ni prag od 5%. **Reiner, Željko Poštovani kolega, evo ja sam izuzetno zadovoljan što se tolko držite Ustava, pa bi vas pozvao da se držite i slova zakona i poštujete Zakon o prebivalištu, uredite biračke spiske to je odgovornost na vama vladajućima kako bi imali realan broj glasača na terenu, kako ne bi imali pola miliona glasača više i kako u gradu poput Obrovca ne bi imali 90% više glasača nego što imam punoljetnih stanovnika, ista stvar je i sa Benkovcom da ima 60%, tako da kakogod se držite Ustava evo ja vas molim da poštujete i zakon i napokon uredite te biračke spiskove pa će vam možda čak izlaznost bit čak i veća, a i vaš postotak u cijelim rezultatima veći. Svakom dobro tako da ne vidim razloga zašto se napokon s tim ne počnete bavit. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Matić, ovdje smo vodili raspravu vi onda još niste bili zastupnik, detaljnu o upravo biračkim popisima odnosno popisima naših birača i ono što sad ste izgovorili jednu veliku neistinu, dakle nema razlike da imamo višak birača. Mi imamo ljude koji su kod popisa stanovništva se htjeli ili se nisu htjeli popisat, koji su bili ili nisu popisani i s druge strane imamo državljane RH, sve one koji su državljani RH i imaju važeću osobnu iskaznicu u RH. Bilo da imaju Bilo da imaju prebivalište na području RH ili da nemaju prebivalište na području RH, ali su državljani RH i svi oni ulaze u popis birača. Recite vi meni sad netko tko ima važeću osobnu iskaznicu jel bi ga vi izbrisali iz popisa birača? Kolega Matić dignuo je povredu poslovnika. tko može imat prebivalište i na temelju toga prebivališta glasat. Imate prekrasan primjer u Gračacu gdje su upravo po Zakonu o prebivalištu sa spiska birača odnosno s prebivališta izbrisani svi oni koji žive u kućama koje su zarasle u raslinje i jasno je definirano kao jasan dokaz da u tim kućama niko ne živi već da imaju lažno prebivalište. Pričamo o lažno prebivalištu …/Upadica Reiner: Dobro…/… takvih u Obrovcu ima kolko oćete,

svatko tko ima valjanu osobnu iskaznicu koja nije istekla i na njoj prebivalište koje je navedeno taj je državljanin RH koji ima pravo glasa, a ako vi imate saznanja da netko tamo ne živi i da je lažno prijavljen onda ste ga dužni prijavit kao pojedinačni slučaj, a ne možete pričat da je razlika između popisa

mi da vas podsjetim govorimo o dopuni Zakona o Vladi RH. Možemo mi i govoriti, govorili smo i o juncima, govorili smo o svemu i svačemu, možemo govoriti o mijenama mjesečevim ako želite ali ovaj nije baš to tema.

oprostite potpredsjedajući pitao sam Tajništvo da li mogu dati povredu Poslovnika, rekli su mi da mogu. Znači ili onda oni znaju bolje od vas ili vi ne znate svoj posao. Oprostite. Znači imam pravo na povredu Poslovnika ili ne znam. **Reiner, Željko (HDZ)** …/Upadica Željko Reiner: Ja znam jako dobro svoj posao samo, samo ovo nema smisla. I vi znate i ja znam da to nema puno smisla. Miroslav (SDP)** Nije stvar da li ima smisla nego da li ja po Poslovniku mogu dati povredu Poslovnika za vrijeđanje zastupnice, zastupnika gospodina Mažara koji je rekao da očito navijači HDZ-a su jedini ispravni navijači u RH, a mi koji smo možda sa lijeve strane članovi SDP-a koji isto hodamo na utakmice RH koji isto organiziramo prijenose nismo

možemo proći bez? Dobro. Sad idemo na završna izlaganja pa će kolega Ante Babić završno u ime Kluba zastupa… zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, evo kao što čuli danas od predlagatelja i tijekom današnje rasprave pred nama su izmjene i dopune Zakona o Vladi RH, zakona kojeg donosimo po hitnom postupku. Iako se kolege iz opozicije ne slažu s donošenjem zakona po hitnom postupku mi u Klubu HDZ-a držimo da je hitni postupak itekako opravdan. Naime, inicijativa za izmjene i dopune Zakona o vladi potekla je iz same Vlade i to na temelju iskustva neposrednog obavljanja poslova u proteklom mandatu odnosno uočena je potreba da se pojedini poslovi izdvoje u zasebne službe, a sve kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta njihova izvršenja kao i potreba za većim brojem izvršitelja na pojedinim obimnijim poslovima. Dakle, intencija Vlade je da što prije ustroji zasebne stručne službe isključivo radi učinkovitog nastavka rada izvršne vlasti. Što se tiče izdvajanja pojedinih poslova u zasebne službe izmjenama i dopunama Zakona o vladi predloženo je ustrojavanje dva nova ureda. Jedan je Ured za odnose s javnošću, taj će ured obavljati stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade i predsjednika Vlade. Kada vidimo širinu poslova kojim će se ured baviti, a radi se o poslovima koji se odnose na izvješćivanje javnosti o politici i aktivnostima Vlada, o komunikaciji s medijima i građanima, o poslovima upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, o koordiniranju komunikacijskih aktivnosti tijela državne uprave, o povredi Zakona na pristup informacijama u Vladi te koordinaciji rada u svezi sa provedbom tog zakona u vladinim uredima i službama. Dakle, zbog širine nabrojanih poslova svrsishodno je da postoji zasebna služba koja će raditi sve navedene poslove. radom Ureda za odnose s javnošću upravljat će glasnogovornik Vlade koji će imati položaj državnog tajnika, isti je državni dužnosnik odnosno on već i sad u ovom trenutku jest. Druga zasebna služba odnosno novoustrojeni ured jest Ured za socijalno partnerstvo. Taj ured obavljat će stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za potrebe Vlade i predsjednika Vlade. To su poslovi koji se odnose na stvaranje uvjeta za unapređenje razine socijalnog dijaloga i partnerstva u RH na nacionalnoj razini, a što je predviđeno programom Vlade RH od 2024. do 2028. godine kroz prioritet uspješna Hrvatska kao jedan od zadanih ciljeva sigurnije tržište rada. Radom Ureda za socijalno partnerstvo upravljat će predstojnik ureda koji će također kao i glasnogovornik Vlade imati položaj državnog tajnika i isti je državni dužnosnik. Završno kako je već navedeno ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vladi došao je temeljem iskustva rada unutar Vlade koja želi povećati učinkovitost i kvalitetu izvršenja pojedinih poslova osnivanjem zasebnih službi. Stoga će iz svih navedenih razloga Klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Vladi RH. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjever završno će govorit poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. poštovane kolegice i kolege, ja ću samo zapravo kratko reći da svaka Vlada zapravo ima pravo organizirati svoje urede, broj ministarstava, službi, onako kako misli da je najbolje, kako misli da će raditi što efikasnije, tako da u tom smislu ne bi, ne bi komentirala ovo treba li osnovati ovaj ili onaj ured, međutim ono što bode oči ovdje svima koji su dosada izlagali to je zaista hitna procedura i upravo to što je ova Vlada odabrala za svoj prvi korak i svoju prvu je li hitnu proceduru. Kao što sam govorila maloprije u svom slobodnom govoru puno institucija upozorava da su Hrvatskoj potrebne hitne promjene ili će zaista zauvijek ostati ispod prosjeka EU. 1991. po popisu stanovništva Hrvatska je imala 4,7 milijuna stanovnika, 2021. 3,8 milijuna, znači gotovo milijun stanovnika manje, danas vjerojatno 3,5 milijuna već, dakle u 30.g. vladavine HDZ-a Hrvatska je izgubila milijun stanovnika, a ovdje nam se ministar hvalio da da je 8.g. vladavine Plenkovića dovelo do najmanjeg broja nezaposlenih. Pa zato što se više nema ko zaposlit, svi radno sposobni su otišli vani. Dakle ovo je treći mandat ove Vlade, očekivali bi da evo u treći mandat nakon što za hitnim reformama sve institucije zapravo upozoravaju da su nam potrebne hitne ozbiljne reforme, reklo bi se dakle da će u ovaj treći mandat Vlada ući sa prijedlozima tih hitnih reformi, no ova Vlada je za svoj prvi korak, prvi simboličan korak odabrala krenuti sa lex Milić, pa evo čestitam, hvala. U ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa završno će govorit poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Prije svega osvrt na dvije stvari koje su istaknute od kolega iz Kluba HDZ-a u toku rasprave, a prije nego što sam imala priliku na njih uzvratiti. Dakle govorite uporno o kršitelju ustava, najgora poruka koju mi kao političari možemo poslati je da ne stojimo iza vlastitih riječi odnosno da pucamo u prazno i da ne mislimo ozbiljno. Ako je g. Milanović aktualni predsjednik RH za vas kršitelj ustava, čl. 105. Ustava RH jasno vas obvezuje da pokrenete postupak njegovog opoziva. Ja sam to i pitala kolegu Borića koji se uporno vraćao na njega i na tu sintagmu, međutim naravno kolega Borić nije mi dao direktan odgovor. Znači iz ovoga možemo zaključiti samo jedno da vi ne stojite iza onoga što govorite. Druga stvar na koju se želim osvrnuti je ono što je rekao donedavni ministar Malenica. On me je naravno u maniri klasičnog HDZ-ovca upozorio da nemam pojma i da je bitno različita uloga i položaj savjetnika u Uredu za zakonodavstvo Vlade RH i onoga u Odboru za zakonodavstvo HS pri čemu je to trebalo podrazumijevati da je onaj koji radi u Vladi bitno važniji, bitniji i važniji, zašto, jer očito ima gotovo dvostruko veći koeficijent. He pa dobro, meni je jasno da je g. Malenica donedavno bio ministar i da se još uvijek tako osjeća, međutim upozorila bih ga da je on postao saborski zastupnik, da je predsjednik jednog vrlo važnog odbora, Odbora za ustav i da tamo ima savjetnike, pa nek sada njima kao njihov predsjednik objasni koliko su oni nevažni u odnosu na one savjetnike koji rade u Vladi. Možda se još uvijek nije razbudio i sjetio da se danas nije probudio u Vladi RH nego u HS, pa ćemo vidjeti kako će dalje surađivati sa stručnim službama HS. Na kraju mogu reći samo jedno, 3,2 za isti posao u Vladi RH pri skutima Andreja Plenkovića, 2,1 za isti posao koeficijent u HS. Očekujemo pravdu za saborske službenike i da prestanete izbjegavati normalnu saborsku proceduru i slati po hitnom postupku protivno svim organizacijama kojih Hrvatska želi biti dio kao što su OECD i EU, u proceduru ono što vi za vas i za one koji su vam bliski smatrate bitnima. Ne može lex Milić biti prvi zakon koji mi ovdje izglasavamo. Koja je to poruka građanima RH? Ima li išta, išta važnije u ovoj zemlji od plaće Marka Milića? Nemojmo do kraja ponižavati HS, svi smo ovdje saborski zastupnici i zajedno tvorimo najvažnije demokratsko tijelo u zemlji, tu smo da njegovo dostojanstvo utemeljimo i osnažimo. Na početku smo ovog novog mandata, s velikim obećanjima g. Jandroković ušao je u još jedno predsjedanje HS, pa pa neće se to valjda prosuti pred nogama Marka Milića. Pravda za saborske službenike, a za sve građane RH jednaka plaća za jednaki rad. U ime Kluba zastupnika Mosta završno će govoriti zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Narode, građani ovo gledate prva točka dnevnoga reda je točka o Miliću, desnoj ruci zaslužniku za sve što je dobro u Hrvatskoj Andreju Plenkoviću, to je prvi zakon. Ovdje se spominju saborski službenici i namještenici, lokalna i regionalna samouprava kako je tim službenicima, poglavito lokalnim di su financijski kapaciteti lokalnih samouprava puno manji nego od

Ja sam zaista očekivao od Hrebaka da bude ovdje i HSLS, a i DP je bio suglasan da … tj. da malim obrtnicima, manjim obrtnicima neoporezivi dio se digne sa 39 tisuća na 60 tisuća eura pa bi kičma Hrvatske bila snažnija, to su naši mali obrtnici, paušalci i na taj način bi dizanjem neoporezivoga dijela osnažili kičmu društva. Međutim, Milić je najbitniji to je prva točka dnevnog reda, ne bi bilo Hrvatske bez njega. Naravno da je vrlo bitno u ovome kontekstu govoriti da ima legitimno pravo Vlada koja ima većinu ovo predložiti da Andrej Plenković u ovoj većini će imati potporu, da će mu dat potporu njegov koalicijski partner. Međutim, moramo se zapitati koji je smjer onda ove Vlade? Da li je smjer jednakopravnost svih u RH, da li je puno da li je puno bitnije, dal bi bilo za nas puno bitnije da smo riješili nepravednu trgovačku praksu, tj. nepravedan odnos prema našim djelatnicima i djelatnicama ili radnicama ili trgovkinjama u trgovačkim lancima koji imaju tri puta ili četri puta manju plaću nego trgovački lanci odakle dolaze u zemljama, a kao mi smo EU ista tvorevina. Kako smo ista tvorevina ako u Hrvatskoj nema tisuću eura, tisuću eura nema radnica u trgovini koja je zabilježena, koja ne može otići na wc, a u državama odakle dolazi taj lanac u EU ima tri puta više, a mi smo ista jel nekakva Unija. Zato mi kolege zastupnici ne smimo ove nebitne stvari rješavat na ovaj način, poglavito vi u većini nemojte dozvoliti, da vam Vlada bude iznad vas. Niti Bruxelles niti bilo ko nije iznad ovoga Sabora. Zbog čega je ovakva situacija u Hrvatskoj? Jer dajemo značaj svima osim biranim zastupnicima. I ponašanje jutros Gordana Jandrokovića prema saborskim zastupnicima je pokazatelj zbog čega se ciljano radi cirkus u Saboru, zbog čega se ne dozvoljava sloboda govora saborskim zastupnicima, zbog čega se oduzimaju riječi saborskim zastupnicima. A temeljno načelo saborskog zastupnika zastupnika i obaveza je da govori. Pa nije Sabor da mi budemo poslušnici Gordana Jandrokovića ili bilo čijeg, on je jednak među prvima. Ova tema gospodo koju ste vi otvorili i koji ste pustili prvu, pa da ste bili imalo pametniji i pametnije razmišljali onda bi prije pustilo ovaj zakon o lokalnim, zakon o službenicima i namještenicima pa barem ne bi gađali lex Milić ili ključnu osobu Milića pred kojega ste klekli vi iz većine, klekli ispred Milića kolega Peternel kleknit ispred njega i dozvolit da vam ovo uvali. Šta niste poljoprivredu, samodostatnost, šta niste taj dio rješavali? Uvoz i zabranu uvoz štetnih prehrambenih proizvoda koji su lošije kvalitete da dolazi u Hrvatsku koji se ne smije prodavat koji se ne prodaje u drugim državama. Ajmo to zaštit svi skupa i onda je manje bitno ko je većina ko je manjina. Vlada proizlazi iz HS-a, mi saborski zastupnici, nebitno većina, manjina mi smo odgovorni za sve. Nemojte dozvolit da vam se bahati ovdje bilo ko, u ovome Saboru jedini su saborski zastupnici imaju mandat od hrvatskog naroda, a iznad Sabora je može biti samo Bog i niko više.

Mene zanima hoće li se ono što smo vidjeli prilikom ove rasprave, događati i na svim sljedećim točkama dnevnog reda? Doslovno mi je došlo u jednom trenutku da uzmem papir i olovku pa da pišem one crtice ono četri vodoravno, jedna okomito ili kako već, svaki puta kada se spomene teza o kršitelju i kršiteljima Ustava iz redova opozicije koja je zajedno izišla na izbore. Dakle, HDZ-ovci toga je dosta, ako tako nastavite oda ćemo si i mi uzeti za pravo da vam svaki puta repliciramo pa da ponovimo da je Andrej Plenković prvi i najveći kršitelj Ustava. To kršenje Ustava je počelo onog trena kada je rekao tajnici da napiše ostavke za svoje ministre iako takva ovlast niti u Zakonu o Vladi ne postoji, a ne postoji niti u Ustavu u kojem jasno piše šta radi Sabor, a šta radi Vlada povjerenje. javno povjerenje. E sad u čemu je razlika? Pa razlika je u tome što ova opozicijska strana nema svog predsjednika Ustavnog suda i nema mogućnost da se o tome što je ustavno-pravna prihvatljiva ili neprihvatljiva praksa dogodi ili dogovori u konobi Branka Bačića. Dakle jedna ustavna sramota je to što naš Ustavni sud nema iste kriterije i nema isti sluh, nema jednako bistre oči kada gleda što radi HDZ i HDZ-ova Vlada i parlamentarna većina, a što u ovoj državi radi bilo tko drugi. Dakle zbog svega što ste izgovorili tijekom ove rasprave još jednom. Andrej Plenković je kršitelj Ustava i rušitelj ustavno-pravnog poretka RH. A ujedno i rušitelj institucija počevši od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pa ću još jednom napomenuti da je odluka u predmetu Marka Milića jedna od većih sramota tog antikorupcijskog tijela. Marko Milić je trgovao utjecajem time što je svog prijatelja postavio u Hrvatskim šumama, a sada dobiva svoje tijelo povećanu plaću kako bi takvo ponašanje postalo, a jedna opće prihvaćena praksa. Od Hrvatske se doista želi napraviti država u kojoj kojekakvi milići i kineziolozi dobivaju svoje funkcije, samo zato što su eto lojalni jednoj koruptivnoj strukturi. Toga je dosta, hvala.